Prelazimo na iduću točku dnevnoga reda. To je - Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske u svezi s njezinom ulogom u postupku pregovora Europske unije o sklapanju partnerstva za transatlantsku trgovinu i ulaganja Predlagatelji interpelacije su 21 zastupnik u Hrvatskom saboru. Prijedlog akta ste primili. Kod donošenja interpelacije primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na interpelaciju. To su članci 145. do 151. Poslovnika. Vlada Republike Hrvatske u poslovničkom roku dostavila je izvješće povodom interpelacije. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti interpelaciju? Da. Poštovani zastupnik Dragutin Lesar, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicima. Isplatilo se čekati da završi rasprava o ove dvije interpelacije, započinje u trećoj jer jer po značaju i mogućim posljedicama ništa manje značajna od ove dvije ranije. U cijeloj Europskoj uniji, SAD-u traje intenzivna rasprava o TTIP-u, neki elektori kažu da moramo govoriti tetipu, partnerstvu za transatlantsku trgovinu i ulaganja. I kao uvijek neki se svrstavaju apsolutno za, neki protiv, neki su sumnjičavi, a ima i onih u Europi baš ih briga, tih baš tih baš ih briga je očito najviše u Hrvatskoj. To pokazuje i činjenica da u većini ili 99% medija posebice javnim servisima tema TTIP je zabranjena tema, osim kada se građane ove zemlje pokušava uvjeriti da će nakon njegovog potpisivanja u Hrvatskoj i cijeloj Europi teći med i mlijeko. Meni je drago da osim nas nekolicina zastupnika i zastupnica ovdje na galeriji su i predstavnici zainteresirane javnosti civilnog sektora koji već mjesecima u Hrvatskoj pokušavaju otvoriti različite vidove vidove rasprave i ja im se, ja ih pozdravljam i zahvaljujem na interesu za ovu parlamentarnu raspravu. Dakle i dalje je TTIP najveća tajnost ili najtransparentniji pregovori do sad koje je EU vodila kako to piše ne samo u odgovoru Vlade, nego i većini dokumenata koje dobivamo iz Europe. Ja ću često danas koristiti riječ i navodno, jer sve što se tiče ispregovaranog dijela do sada, dakle konsolidiranih tekstova su najveća tajnost dostupni samo probranima i članovima Europskog parlamenta u tzv. čitaonici ili date roomu, sobi tajnih podataka, recimo sobi tajnih podataka. I zbog toga tvrdim da se radi o pregovorima koji su još uvijek pod najvećim velom tajnosti. Europska pregovaračka stajališta jesu javno objavljena, ali ne prije, ne početkom pregovora, nego ako se ne varam tek u jesen 2014. Pregovaračka stajališta Sjedinjenih Američkih Država nisu javno objavljena i možete ih dobiti na uvid i to samo određene, probrane osobe u ime država, u veleposlanstvima SAD-a vjerojatno isto u posebnoj čitaonici. I treći važan, važna sastojnica ocjene je specifična stajališta koje je Vlada RH dostavljala Vijeću, zastupala i predstavljala na njezinim sastancima Hrvatskom saboru nisu dostupna, iako je Vlada u svom izvješću napisala da ih je Hrvatskom saboru dostavlja. Možda Odboru za europske poslove i tu se upravo razlikujemo u daljnjoj proceduri o čemu ću kasnije. Interpelacija je bila jedini način po Poslovniku ovoga Sabora, da se rasprava o TTIP-u otvori, drugog načina nije bilo. I naveli smo četiri razloga zašto je podnosimo, samo četiri. Smatramo da Vlada RH do sad nije izradila studiju utjecaja TTIP-a na hrvatsko gospodarstvo, društvene odnose posebice u sferi rada zdravstva, obrazovanja i drugih javnih usluga i zaštitu okoliša. U dokumentu prioriteti Vlade rada u institucijama EU u ovoj godini snažno piše podržavaju zaključivanje TTIPA-a bez naravno ikakvih argumenata i namjere, naznake barem naznake da će o tome bilo kakva rasprava biti vođena u Hrvatskom saboru, a to je jedini dokumenat javno objavljen i Saboru dostavljen od strane Vlade gdje se spominje TTIP. Treće, Vlada RH nije zauzela jasno stajalište da li je TTIP tzv. mješoviti ugovor, mješoviti sporazum što znači da podliježe ratifikacijama ili će ga sklopiti samo EU. Istina, u odgovoru i to je jedina dilema koja je od strane Vlade razjašnjena a kasnije sam i provjerio u jednom pismu još 2014. Vlada je obavijestila Odbor za europske poslove da vanjski poslovi u tijelima europske unije zastupaju stajalište da se radi o ugovoru mješovite nadležnosti. Ali to za mene nije dovoljno. četvrti, Vlada RH podržava TTIP, a bez ikakvih rasprava, kvalitetnih i transparentnih informacija hrvatskoj javnosti. I završili smo sa sljedećim zaključcima. Prvo, da Sabor zaduži Vladu da u roku od 30 dana Hrvatskom saboru dostavi cjelovito izvješće o aktualnom statusu pregovora, a posebice da nam dostavi svoja stajališta koja je do sada oko njega zastupala u tijelima I to valjda nije problem dostaviti i ne vjerujem da su ti dokumenti klasificirani. Drugo, Hrvatski sabor zauzima stajalište da TTIP spada u kategoriju mješovitih ugovora. Je li problem da i hrvatski Parlament donese zaključak, stanovište, da se radi o ugovoru mješovite nadležnosti. zadužuje se Vlada RH da pred svim tijelima EU ovlaštenim za pregovaranje, zaključivanje i potpisivanje TTIP-a bez odlaganja traži skidanje oznaka tajnosti za koje smatramo da su pretjerane, a dokazat ću da tako isto misli i Europski parlament i još neka druga tijela. Četvrto, zadužuje se Vlada da u roku 4 mjeseca, dakle ne 4 dana, ne 4 tjedna, nego 4 mjeseca Hrvatskom saboru dostavi nezavisnu studiju utjecaja TTIP-a na gospodarstvo i društvo u Hrvatskoj. I peto, ovo je također po meni bitno da temeljem članka 4. Zakona o suradnji Vlade i Sabora na europskim poslovima sve što se odnosi na TTIP izvršava Hrvatski sabor plenumu, a ne Odbor za europske poslove. Kao što ste vidjeli ovim zaključcima koji su afirmativni, korisni i dobri nikome ne dijelimo ni kazne, ni čvrge, niti politiziramo u smislu Kao što ste na samom, kao što ste čuli u samom sadržaju do sad ispregovaranog nismo rekli i napisali ništa, jer bi za svaku tvrdnju morali koristiti riječ navodno. I zato vas molim da pažljivo slušate što tražimo, skraćena varijanta informacije, studija utjecaja na Hrvatsku, mješovita nadležnost i Sabor izvršava poslove u vezi Nadam se da je to svima sjelo i da je jasno, o nadležnosti. 25. lipnja 2014. 20 parlamentarnih domova i 16 članica EU još 2014. piše pismo Europskoj u kojem između ostalog pišu: "Imajući na umu važnost uloge koju nacionalni parlamenti imaju u postupku donošenja demokratskih odluka unutar EU demokratskih odluka unutar EU smatramo da je izuzetno važno da trgovinske sporazume kao što su CETA i TTIP ratificiraju nacionalni parlamenti. Stoga tražimo da sveobuhvatne trgovinske sporazume kao što su TTIP i CETA smatrate ugovorima mješovite vrste." Tko je to pismo napisao u ime kojih članica, Nizozemska, Austrija, Belgija, Češka, Francuska, Njemačka, Mađarska, Irska, Latvija, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija i Velika Britanija. Dobili su i odgovor, zamislite, dobili su i odgovor 16. listopada 2014. kojega je potpisao Maroš Šefčovič u kojem otprilike piše: "Komisija uzima na znanje zahtjev potpisnika pisma 20 domova koji traže da se trgovinski sporazumi kao što su CETA i TTIP ratificiraju u nacionalnim parlamentima. Međutim znate komisija pa ima pa nema takve pristupe, imajući te izuzetke na umu ove primjere postoji mogućnost da vijeće i TTIP će će smatrati sporazumom mješovite vrste." Dakle, komisija nije prihvatila zahtjev mješovite nadležnosti nego kaže da će možda vijeće takvu odluku donijeti. I završava sljedećim: "Službe komisije vrlo će rado doprinijeti uključujući i sveobuhvatno sudjelovanje u informacijama koje bi potkrijepile te rasprave. Komisija je tako nešto već odradila u nekoliko nacionalnih parlamenata i ubuduće se veselimo toj suradnji. Komisija pozdravlja aktivno uključivanje nacionalnih parlamenata bez obzira na prirodu bilo to mješovito ili ne takvih sporazuma." Dakle i Europska komisija se veseli da nacionalni parlamenti raspravljaju o TTIP-u. To je bilo napisano u listopadu 2014. Hrvatski parlament se nije pridružio tom veselju Europske komisije i nije raspravljao o TTIP-u ni na koji način. Ali ima još, 20. i 21. travnja ove godine u Rimu ako se ne varam održana je Konferencija predsjednika parlamenata svih članica EU i tamo su usvojeni zaključci u kojima između ostalog piše, citiram: "Predsjednici parlamenata uviđaju da je pitanje uloge koje parlamenti EU mogu imati u pregovorima o sporazumima između Unije i trećih osoba postalo osobito aktualno i relevantno zbog rastućeg interesa građana i civilnog društva za tri važna pregovora, TISA, CETA a posebno TTIP." I naš predsjednik Sabora je bio na toj konferenciji. Dakle, oni su shvatili da javnost ima sve veći interes a posebno i TTIP-a. "Predsjednici parlamenta posebno pozdravljaju odluku vijeća da dopusti komisiji da po prvi put učini javnim svoje pregovaračke mandate." Bravo vijeće! "I dopusti pristup tekstovima TTIP-a o svim zastupnicima u Europskom parlamentu putem tzv. čitaonice" i slušajte ovo "pozivaju Europsku komisiju da isti pristup omogući i članovima nacionalnih parlamenata." Jako dobar prijedlog! parlamenta imaju pravo u tajnoj čitaonici čitati, odnosno konsolidirane tekstove, zašto to ne bi imali pravo i članovi nacionalnih parlamenata? Ovo su predsjednici parlamenata članica EU zaključili. U čemu je problem? I da sad zbog vremena skratim, predsjednici parlamenata smatraju posebno važnim da nacionalni parlamenti imaju dobro definirane uloge u raspravljanju i ratifikaciji stupanja na snagu ugovora TTIP, CETA i TISA. Pa to je praktički sukladno našim zaključcima. Kao da su čitali interpelaciju. Dakle, 20 parlamentarnih domova, 16 članica EU, Europski parlament također, predsjednici parlamenata također svi se slažu za mješovitu nadležnost, veću transparentnost, pravo uvida na konsolidirane tekstove. Ima li jedan jedini razlog da se takvim stavovima ne pridruži Hrvatski sabor, Hrvatska vlada, hrvatska politika u cjelini koje bi obavezivalo sve one koji Hrvatsku predstavljaju u bilo kojem tijelu EU? O transparentnosti, Europska unija, dakle europska početna pregovaračka stajališta javno su objavljena, eto imam i datum 9. listopada 2014. Tek 9. listopada 2014. Rekoh, američka su tajna i izvolite u ambasadu na čitanje. Specifična stajališta Vlade RH su nam nedostupna a konsolidirani tekstovi, dakle ono što je dosad ispregovarano, dostupno je samo članovima Europskog parlamenta, euročlanovima Europske komisije i predstavnicima države. E sad tko je u ime RH išao u čitaonicu to čitati ja ne znam. I što ste tamo pročitali, ne znam. Ali vjerojatno kad bih to znao ne bih bio siguran da bi išta od toga što ste tamo pročitali smjeli reći. A ključna, za ocjenu onoga što je dosada ispregovarano, je riječ navodno. Pa ću ja reći, pročitati nešto što je navodno. je odustala od regulacije kemikalija koje poremećuju endokrini sustav kako bi udovoljila američkim zahtjevima u pregovorima oko TTIP-a doznaje Guardian. Unija je u pregovore ušla s listom 31 pesticida koji sadrži …/Govornik se ne razumije/... i s namjerom da zabrani njihov uvoz zbog povezanosti zrakom testisa i muškom neplodnošću. Od mjera se odustalo nakon što su Amerikanci 13.srpnja 2013.zatražili da se zabrana zamjeni stavkom potrebe za dodatnim istraživanjem. Bilješke sa sastanka održanog 23.srpnja iste godine otkrivaju da Komisija želi uspješne pregovore oko TTIP-a ali ne želi više vidjeti spuštanje europskih standarda. Usprkos deklariranim željama Komisija je samo nekoliko dana kasnije odustala od regulacije pesticida i odgovorila, i udovoljila Jedini način da saznamo je li ovo navodno ili je ovo istina da idemo u tu čitaonicu tajnih podataka i pročitamo što je oko pesticida dogovoreno. Ali ako je tako kod ovoga EU postupila mi ima pravo tvrditi da takvih postupanja koje su sakrivene od javnosti nije bilo jedanput, dvaput, triput, deset, stoput, radničkih prava, socijalnih prava, privatizacije javnog zdravstva itd. Da s pregovaračkim stajalištima utvrđene na početku pregovora i sa očito konsolidiranim tekstovima ipak nešto nije u redu dokazuju i preporuke ili prijedlog preporuka Europskog parlamenta Europskoj komisiji u kojemu je trebalo biti glasanje prije dva, tri tjedna pa je odgođeno zbog velikog broja amandmana ima ih ukupno 67 preporuka Europskog parlamenta Komisiji, ja ću izdvojiti samo neke po meni jako bitne. 13.da se nadoveže na zajedničku izjavu u kojoj se odražava jasna predanost pregovaratelja da se trenutačne i buduće usluge od općeg interesa te usluge od općeg gospodarskog interesa isključe iz područja primjene TTIP-a uključujući između ostalog usluge vodoopskrbe, zdravstva, socijalnog osiguranja, socijalne skrbi i obrazovanja. Što mislite zašto Europski parlament piše preporuku isključite to iz TTIP-a? Bili su loše volje valjda taj dan pa su zato rekli da to isključe iz pregovora. 18.da se zajamči da se pravna stečevina EU u privatnosti podataka neće ugroziti liberalizacijom protoka podataka. Da ima na umu da pristanak Europskog parlamenta na završnu verziju sporazuma može biti dovedeno u pitanje sve dok se u cijelosti ne obustave aktivnosti općeg masovnog nadzora SAD-a nad građanima EU. One, prije je bio valjda podsjećanje na aktu ako se ne varam. Europski parlament preporuča, evo vrijeme brzo ide, pa ću uzeti, da se zajamči da se poglavlje o održivom razvoju obvezujuće i primjenljivo te da mu je za cilj cjelovita i učinkovita ratifikacija, primjena i provedba. Osam temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada kad su u pitanju radnička prava. Zašto Europski parlament inzistira da obaveza ratifikacije osam temeljnih konferencija AEL-a bude uvjet vjerojatno bez ikakvog razloga i povoda. Da se zajamči da standardi rada i zaštite okoliša nisu ugroženi na poglavlje o trgovini i održivom razvoju. da predloži trajni način za rješavanje sporova između ulagača i država u kojim se poštuju načela demokracije i nadzora i koji podrazumijevaju da javno izabrani neovisni stručni suci s potencijalnim predmetima postupaju na transparentan način na javnim suđenjima koji uključuje žalbeni mehanizam i koji jamči dosljednost sudske odluke te poštovanje nadležnosti sudova u EU i državama članicama. To je u vezi onog famoznog i SDS-a ad hoc arbitražnih sudova na što Europski parlament upozorava. Što kaže izabrani suci, javnost suđenja, poštujući sudbenu vlast u EU i državama članicama. Dakle, iz ovih 67 preporuka Europskog parlamenta da se naslutiti da su oni vidjeli da u dosadašnjim pregovorima EU je prečesto odstupala od unaprijed prije početka pregovora utvrđenih pregovaračkih stajališta jer ne vidim ni jedan drugi razlog zašto bi s ovakvim preporukama išli. O studiji, Vlada nam je odgovorila da je u postupku izrade studije. Tko radi studiju? Kada je i gdje bio raspisan natječaj za odabir tko će raditi studiju? Koji su projektni zadaci za studiju? Koji je rok za izradu studije? Da li će one i kome će biti, kada i kako javno obznanjena? To je preozbiljan stvar. Vlada je u postupku izrade studija. Piše u izvješću Vlade tko je, tko radi studiju, tko je kad odlučio tko će raditi na studiji? Ja natječaj nisam vidio. I inzistiramo da studija mora u sebi sadržavati analizu radničkih prava i kolektivnog pregovaranja, mehanizma rješavanja sporova, javnog zdravstva, proizvodnja hrane i GMO, zaštita okoliša, poljoprivreda, uporaba pesticida, uvoz, izvoz, malo i srednje poduzetništvo, obrazovanje, zaštita osobnih podataka, regulatorna suradnja izmjena i otkaz TTIP-a. Ako je to 13 područja u kojim se vode progovore oko TTIP-a. Ali interesantno je i to da se pozivanjem, odnosno da su pregovori otvoreni temeljem članka 208.ugovora o funkcioniranju EU koji regulira trgovinske sporazume, a iz ovih 13 poglavlja pregovora ja nisam baš siguran da javno zdravlje i radnička prava spadaju u trgovinske ugovore ili u obrazovanje, nisam baš uvjeren. Što pak se sadržaja razloga strahova tiče, naravno da najveći strah izaziva ad hoc arbitražno rješavanje sporova od korporativnih odvjetnika pa tako možemo se podsjetiti slučaja Njemačke zbog najavljenog zatvaranja nuklearnih elektrana, Urugvaja zbog cigareta i tužbe Philip MOrrisa, Australije također zbog cigareta, Ekvadora zbog naftne kompanije, oni su čak i platili ako se ne varam varam da 1,7 milijardi dolara su morali platiti kada su ih otjerali jer nisu poštivali zakone te države, Argentine koja je morala platiti milijardu i 115 milijuna zato jer je zamrznula cijene vode i struje zbog krize u kojoj se našla strane kompanije su dobile odštetu za to. Slovačke privatizacije javnog zdravstva. Drugi razlog privatizacija javnih usluga, možda sam već nekome dosadan. Javno zdravstvo u Hrvatskoj je jedno od najvećih blaga koje još uvijek imamo. Svako daljnja amerikanizacija, privatizacija javnozdravstvenog osiguranja i zdravlja za nas nije prihvatljivo. I nikakve američke modele tu ne želimo ni vidjeti niti čuti za njih ni u obrazovanju, ni u obrazovanju. Sigurnost hrane, vrlo jednostavno, u Europi proizvođač dokazuje da je hrana sigurna, američki model država ili kontrolor mora dokazati da postoji opasnost, ako razumijete razliku. Dakle europski standardi počivaju na tome da proizvođač dokazuje ispravnost, američki ne. Dokaži mi da nešto nije dobro. Okoliš, prema europskim standardima proizvođač dokazuje da kemikalija nije štetna, američkim standardima država dokazuje štetnost. To su radikalne razlike u sustavima zaštite zdravlja građana i u Hrvatskoj i u EU. I tko ne razumije razloge straha, kome nije jasno zašto se građani pitaju pa dobro tko tu sada govori istinu, a u sadržaju nitko ništa neće reći, onda mora počut toga i razumjeti. Pa nisu svi blesavi da ne znaju kakvo je stanje na američkom tržištu, zdravstvo, kakvo je stanje u njihovom obrazovnom sustavu. Danas je tu bilo spominjanje dva akcidenta oko puknuća cjevovoda kod nafte. Jeli u Europi došlo do takvih akcidenata kod … nafte? Mislite da to slučajno u Americi dolazi? Pa njihovi standardi zaštite okoliša od europskih se razlikuju svjetlosnih godina. i zato ću završiti. TTIP jeste trojanski konj kojega jeste tako dugo, trojanski konj ću ga zvati, dok konsolidirani tekstovi neće biti javni, tako dugo dok TTIP ne svede da se sadržaj i pregovori ne svedu na trgovinsko područje, sukladno članku 207. Ugovora o funkcioniranju, tako dugo dok se iz njega ne isključi vodoopskrba, zdravstvo, socijalno osiguranje, socijalna skrb, obrazovanje, radnička prava. Jedno je razgovarati o slobodnoj trgovini i trgovačkom ugovoru, a drugo kada akt, dokument ulazi u sfere društvenih vrijednosti, standarda i običaja koji se naprosto ne mogu preslikavati i kopirati. konj i zvat ću ga trojanski konj tako dugo dok jasno i nedvosmisleno i Vijeće i Europska komisija ne kažu i ne odluče, radi se o ugovoru mješovite nadležnosti. Tako dugo dok ova tri razloga mog straha, našeg straha oko toga postoje imam pravo sumnjati da se radi o pokušaju podvale. I nikakve floskule, nikakva pozivanja na europske tradicije, prakse, birokrate, iskusne političare, kozmopolite, dobrobiti neće promijeniti moj stav i neću prihvatiti tvrdnje da je to šansa za izvoz posebice obrtnika, poduzetnika iz Hrvatske ako istovremeno na drugom listu papira, dakle ako se bavimo samo izvozom nema analiza i uvoza. Jer mi uvijek se ponašamo da je nešto šansa za Hrvatsku jer ćemo mi sada nekome nešto prodavati, a on nama neće ništa prodavati, on kod nas neće doći na tržište. I samo jednostrano prikazujemo te stvari. I na kraju, ima li netko u Hrvatskoj hrabrosti, dakle ja TTIP doživljavam i smatram da bi se trebao tretirati kao međunarodni ugovor i prilikom njega koristiti poglavlje ustavom o međunarodnom ugovoru, ne prenijetim poslovima i ovlastima EU nego međunarodnom ugovoru. Ima li netko u hrabrosti u Hrvatskoj postaviti jasan zahtjev ako svih 13 područja koje su utvrđene na početku pregovora ostanu do kraja i TTIP doista u sebi će sadržavati ono što je na početku rečeno, što je daleko šire od trgovinskog ugovora i nije dobro ga zvati trgovinskim ugovorom? Ima li netko hrabrosti reći radi se o preozbiljnom pitanju i o tome prije ratifikacije u Hrvatskom saboru će se raspisati referendum? Jer bi to bilo ugrožavanja procesa sklapanja TTIP-a kao što mi je napisano u odgovoru na zastupničko pitanje iz vanjskih poslova, pazite, da Hrvatska kao članica EU ne smije učiniti ništa što bi ugrožavalo proces pregovora i eventualnog sklapanja ugovora. Znači li to da ne smijemo ni zahtijevati da je to mješovita nadležnost ili reći mi ćemo ga tretirati kao međunarodni ugovor i prije ratifikacije u Parlamentu raspisati referendum. Uostalom Europa je dobila šaku u oko kada su referendumi u pitanju sada u Grčkoj. Nadam se da nakon i ovoga i ovi samouvjereni lideri Europske unije će više osluškivati i češće odgovarati na suštinu pitanja. A onda i oni u Hrvatskoj koji …/Govornik se ne razumije./… odgovaraju pokrivajući to često sa floskulama izbjegavajući bilo kakav konkretni odgovor. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku poštovana Mirela Holy. ovu interpelaciju, smatram da je izuzetno važno da u Saboru raspravljamo o ovoj temi. A ja ću se nadovezati na ovo što ste malo prije rekli, zapravo na samom početku vaše rasprave o tretmanu medija ove teme. Pa ja moram priznati da mene ustvari niti ne začuđuje medijska blokada sa kojom se susreće obrada ove teme zbog toga što mi u Hrvatskoj imamo ustvari neoliberalne medije bez obzira na to da li su oni lijevo ili desno orijentirani. Oni ustvari zagovaraju jedan neoliberalni koncept i oni se u pravilu sprdaju sa TTIP-om, ismijavaju se tezi da kada bi bilo manje milijunaša da bi onda bilo i manje siromašnih. Za njih ništa ne znače knjige, studije, članci i radovi koji su jasno pokazali i dokazali da trickle down down ne funkcionira i ne može funkcionirati. Nama će naravno predstavnici Vlade govoriti o tome kako procjene govore na temelju sporazuma poput NAFTA-e i CETA-e da će država imati jako puno koristi od toga, da će doći do rasta BDP-a ali se ne govori tko će od tog rasta ekonomskog ustavi imati koristi. A najmanje koristi će imati građani. I vi ste vrlo mudro akceptirali naravno da će možda i dogoditi se izvoz od strane nekih hrvatskih proizvođača ali je pitanje šta će biti sa stotinama, da ne kažem tisućama malih proizvođača koji zbog najezde jeftino proizvedenih proizvoda negdje drugdje pod puno drugačijim sigurnosnim i ekološkim standardima će sigurno ugrožavati u velikoj mjeri naše poljoprivredne proizvođače. medije ne zanima što Dorling govori o društvenoj nepravdi, o njezinim uzrocima i da su ti uzroci potpuno povezani sa ekonomskim pitanjima, ne zanimaju ih nalazi Naomi Klein o mehanizmima koji su koristile najbogatije zemlje svijeta u doslovnom porobljavanju naroda,

U odgovoru ću se samo zadržati u ovom dijelu medija, sa ovim što se drugim rekli se slažem. Potpisnici ove interpelacije imali su dvije press konferencije, prvo kada smo ju predali i drugo kada je došlo očitovanje Vlade. 99,9% građana Hrvatske nije moglo znati uopće da ova interpelacija postoje jer je u njoj, naznake sadržaja i činjenice da je ona puštena u proceduru razloge i povode informaciju objavila samo HINA i Hrvatski radio. Nitko Dakle, nekakva nevidljiva ruka, nečiji šapat ili nečiji mobitel su toliko utjecajne da je već očito i samocenzura kod najvećeg dijela urednika nastupila da znaju, da kada čuju riječ i TTIP ništa, osim ako će se uživo iz Brisela javljati oni koji će stati pred kamere i reći najte se nikaj sekirati to bu tak sve lepo i dobro kada potpišemo taj TTIP, to bude sve strašno dobro, sve je to jako dobro i tako 8 minuta Dnevnika prođe da nas uvjeravaju. Ali svi oni koji imaju drugačije stajalište, pitanja, koji propituju, koji traže odgovore Ne čine oni zlo nama, da i nama, osobno mislim, oni čine zlo narodu, građanima. Ali znate kako se ljudi kada se osvijeste i kada vide da je neko zlo udarilo po njima ponašaju? Onda se ponašaju osvetnički. I oni koji kreiraju ovakvo javno mijenje se izlažu velikom riziku te osvete, osveta naroda je uvijek gadna. Želi li zamjenik ministrice vanjskih i europskih poslova poštovani Joško Klisović usmeno obrazložiti izvješće Vlade povodom interpelacije? Izvolite za govornicu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Vlade, uvažene zastupnice i zastupnici. Vlada je u svom izvješću odgovorila na pitanja postavljena u interpelaciji. Ja moram priznati osobno nisam ni vidio potrebu za interpelacijom s obzirom da Vlada i mi iz Ministarstva vanjskih poslova i ja osobno svaki puta se odazovemo na poziv Sabora kada se želi raspravljati o TTIP-u. Imali smo nekoliko takvih rasprava u Odboru za europske poslove ali bilo koji odbor ili bilo koji drugi …/Govornik se ne razumije./… Sabora ukoliko nas bude pozvao tu smo da razgovaramo, damo izvješće, informiramo i tu nemamo apsolutno nikakvih problema. Ja mislim da svi dijelimo tu konstataciju da je danas potrebno regulirati trgovinske i investicijske odnose između Europske prostor gospodarski, politički generira jako veliki BDP, više od 35% ukupnog svjetskog BDP-a, više od 70% ukupnih investicija u svijetu su američke ili europske. Trgovina Europe i Sjedinjenih Američkih Država čini 40% ukupne svjetske trgovine. S obzirom da se ostatak svijeta poprilično potrudi regulirati trgovinske investicijske odnose ne vidim razloga zašto bi ostavili ovo pitanje ne regulirano između ovako dva važna bloka. Znamo da imamo trenutno pregovore o transpacifičkom sporazumu, trgovinskom. Znamo da azijske države su sklopile također jedan regionalni sporazum, a one čine drugih 40% trgovine, ukupne svjetske trgovine. Sve ono što je neregulirano ostavlja sigurno više i jače mogućnosti za snažnija gospodarstva, a sigurno manje za ona koja su manje snažna. Dakle ja se nadam da, naravno tek kad vidim ukupna rješenja TTIP-a moći ćemo cijenit njegovu korisnost za Republiku Hrvatsku, ali da sama ideja da se reguliraju trgovinski i investicijski odnosi između ovako dva važna trgovinska odnosno partnerska bloka je dobrodošla i mi smo ju također pozdravili iako je mandat za pregovore komisiji usvojen i prije našeg stupanja u Europsku uniju, dakle u lipnju a mi smo primljeni 1. srpnja te godine. Ja bih sada samo kratko odgovorio na par pitanja koje sam čuo sada u vašem izlaganju pa možda da ne idem previše u širinu TTIP-a jer o njemu možemo stvarno dugo razgovarati. Zabranjena tema u medijima. Ja ne uređujem medije i svaki put kad dobijem poziv iz medija, bilo da se rai o Hrvatskoj televiziji, drugim televizijskim kanalima ja se odazovem i bio sam nekoliko puta razgovarao o TTIP-u i na temu TTIP-a sa ostalim dionicima, dakle ljudima i iz sindikata i iz NGO-a i iz drugih društvenih skupina. Na radiju smo bili i više od toga, bar tri puta više nego na televiziji a novinari me sigurno barem jedno tjedno nazovu i pitaju pitanja o TTIP-u na koja odgovaram. Vrlo često ona ne budu objavljena jer kad im objasnite o čemu se radi onda je to premalo zanimljivo, nema dovoljno skandala i onda valjda urednici odluče to ne objaviti. Ministarstvo vanjskih poslova priprema odnosno pripremili jesmo jednu komunikacijsku strategiju koja će obuhvatiti dakle razgovore sa svim zainteresiranima na ovu temu. Ići ćemo i prema NGO-ima i prema poslodavcima i prema sindikatima i prema svima onima koji mogu imat interes, a uvijek ćemo se odazvati u Sabor na bilo koju vrstu rasprave ili događaje koje će Sabor povodom TTIP-a organizirati. One rasprave koje smo imali na Odboru za europske poslove su bile rasprave koje su uključivale i sindikate, bili su čelnici nekih sindikata, uključivali su i poslodavce i komore su bile prisutne, civilno društvo je bilo prisutno. Dakle dionici koji imaju interesa za ovu temu su bili tu i ja mislim da je bila jako plodonosna i konstruktivna rasprava, da smo svi izvukli dobre pouke iz nje. Transparentnost pregovora, ovo su najtransparentniji pregovori koji su ikad vođeni u trgovinskim sporazumima i jedini put kada je Europska unija, to je presedan općenito u svjetskim odnosima, međunarodnim odnosima, odlučila objaviti i mandat komisije za pregovore i stajališta po pojedinim pitanjima. I ona kao što ste kazali jesu dostupna, Amerikanci su to učinili kroz svoje ambasade malo restriktivnije, ali evo Europska unija je napravila taj dodatni veliki iskorak i mislim da je to pohvalno. Hrvatska se zalagala za takvu transparentnost i na svim sastancima raznim formata, a ja znam na ministarskom formatu unutar vijeća zalagali smo se za otvaranje TTIP-a javnosti, odnosno za maksimalnu moguću transparentnost i to je naša pozicija. Što se tiče stajališta koje Vlada nije dostavila kako ste kazali Hrvatskom saboru, ja moram ukazati na to da mi po Zakonu o suradnji Sabora i Vlade u europskim poslovima dostavljamo redovito to nadležnom odboru, ali dostavili smo i predsjedniku Sabora. Ja imam ovdje takav dopis, evo ovo zadnje stajalište prije nego što smo išli, prema tome ne možemo reći da Vlada nije dostavila Saboru stajališta koja će zastupati na sastancima unutar Sljedeće vaše pitanje je bilo zašto konsolidirani tekstovi i ono što je ispregovarano nije stavljeno na uvid javnosti. Nema konsolidiranog teksta, još uvijek nije ispregovaran niti jedan dio teksta gdje ćemo reći to je to i gotovo, više se ne vraćamo na taj dio teksta. Svaki dio TTIP-a je pod zagradama, prijedlozi su različiti, nemamo konsolidiranog teksta koji smo završili sa pregovorima. Zatim pitanje mješovitog ili europskog sporazuma. Razlika je da u pravu ste, mješoviti sporazum dolazi u nacionalni parlament na ratifikaciju, europski ide samo u Europski parlament. Naše stajalište koje smo zagovarali i pisano smo to uputili Hrvatskom saboru da TTIP bude tretiran kao mješoviti sporazum. No moramo znati da ukoliko u u okviru TTIP-a se ne uspijemo dogovorit s Amerikancima o onim stvarima koje spadaju u nadležnost država članica oni će onda ispast iz TTIP-a i oni će biti puno restriktivniji i manji sporazum. U tom slučaju taj sporazum može postati europski sporazum i sadržavat samo odredbe koje su nadležnosti Europske unije. Tako da još uvijek ne znamo kako će na kraju završiti, koji će karakter sporazuma biti ali naše stajalište koje smo stavili na papir, uputili u Sabor je da je to mješoviti sporazum i za to se dosljedno zalažemo unutar Oko javnih usluga. Mandat Europska komisija nema, dakle ne može pregovarati o javnim uslugama, zdravstvo, obrazovanje ili bilo što drugo. Ako govorimo o zdravstvenom osiguranju u smislu financijskih usluga to je nešto drugo, to onda nije pitanje zdravstva nego pitanje osiguranja. I prema tome Europski parlament tu ništa nije novoga tražio od Europske komisije kad ona sama već u mandatu koji je dobila država članica nema mandat pregovarat o javnim uslugama. Dakle pregovara se samo o trgovini robama i uslugama, ali ne javnim uslugama. Studija utjecaja na hrvatsko gospodarstvo. Znamo da je Europska unija napravila jednu preliminarnu studiju, vi ste s njome upoznati jer vidim da baratate podacima iz nje. Znamo da je 10 članica Europske unije napravilo takvu studiju, 9 je pokazalo pozitivne učinke TTIP-a na njihova gospodarstva, jedna studija je pokazala negativne, to je slovenska studija. Prema mojim podacima. Mi smo krenuli u taj posao, svjesni ste stoga da je teško napraviti jednu kvalitetnu vjerodostojnu studiju dok ne znate rješenja sporazuma kojeg analizirate, ali moguće su napraviti neke preliminarne polazeći polazeći od pozicija Europe, pozicije Amerike i negdje između ćemo se sigurno naći i bit će rješenje koje će biti upisano u TTIP. Ono što su mi neki ministri u Europskoj uniji ukazali i to se stvarno desilo i kod nas u Hrvatskoj, rijetko možete naći institucije ili konzultantske kuće koje žele napraviti takvu jednu studiju s obzirom da je puno parametara, puno varijabli koje su njima ključne za donošenje kvalitetne i analitičke procjene nepoznati u ovom trenutku i da mnogi se od toga suzdržavaju. Mi smo napravili i zato jesmo u postupku izrade studije, razgovore unutar Hrvatske sa onim institucijama i konzultantskim kućama koje bi to mogle Mnoge od njih su nam rekle ne, nismo to u stanju. Pitali smo tko bi to mogao, čisto da malo se i mi sami informiramo. U ovom trenutku čini se da je Ekonomski institut u Zagrebu ta institucija koja je spremna napraviti. Nismo javni natječaj još raspisali i ne znam da li ga je potrebno raspisati s obzirom da može ukoliko je cijena cijena te usluge ispod 200 tisuća kuna, onda je to ta bagatelna nabava pa ne treba javni natječaj. No, nama je stvarno u interesu da ga napravi renomirana hrvatska kuća koja je u stanju svojim znanjima isproducirati jednu dobru studiju koju ćemo naravno, rezultate čije ćemo objaviti onda i komentirati zajedno sa javnošću i bit će daljnja podloga za naš rad unutar Vlade i donošenje određenih političkih odluka. Ta studija je sigurno potrebna, krenuli smo u nju i vjerujemo da će se u vrlo kratkom roku, iako taj kratki rok sigurno nije mjesec, dva dana. Ono što smo preliminarno dobili da to mora biti tako 4 do 6 mjeseci minimalno od onih koji bi je trebali izrađivati. Standardi zaštite radničkih prava, standardi zaštite okoliša, standardi zaštite sigurnosti hrane. Europska komisija nema mandat ići ispod onih standarda koje smo se dogovorili unutar EU koji vrijede danas unutar EU. Nismo Nismo potrošili toliko vremena, toliko napora, toliko energije da dođemo do tih standarda da reguliraju naše živote unutar EU da bi tako olako kroz jedan ovakav sporazum od toga odustali. I nemojte zaboraviti da ovo nije jedini sporazum koji pregovaramo. Završili smo nedavno sa Kanadom sporazum koji je vrlo sličan ovom TTIP-u. EU ima 46 sporazuma sa različitim državama u svijetu, a pregovarat će još cijeli niz. Trenutno pregovaramo sa Japanom, Vijetnamom, Malezijom, mnogim drugim državama gdje je još upitnija pitanje standarda zaštite ljudskih prava, zaštite ne znam radničkih prava, okoliša ili sigurnosti hrane. Pogledajte samo na policama i u našim dućanima koliko imate proizvoda iz tih dijelova svijeta s kojima također sklapamo trgovinske sporazume. No, nema … Prelazimo na replike. Imate tri replike. Imat ćete priliku reći što ste izostavili. Mirela Holy, prva replika. Evo ga pa ja bih htjela na samom početku reći da se vidi ipak jedna dosta velika razlika u smislu odgovaranja Vlade na ovu interpelaciju u odnosu na odgovaranje Vlade na prethodnu interpelaciju. Ja nisam zadovoljna sa onime što nudite kao sadržaj odgovora, ali barem odgovarate na ono što jest napisano u interpelaciji. Ja bih se htjela replicirati, ja bih htjela replicirati na nekoliko stvari. Dakle, nije stvar u tome da vi kao dužnosnik ministarstva, odnosno predstavnik Vlade se odazovete na sjednice koje u Hrvatskom saboru organizira neko radno tijelo ili nekakva grupa zastupnika kao što se sada radi s obzirom da raspravljamo o interpelaciji. Ja smatram da je obaveza Vlade da sama inicira raspravu u Hrvatskom saboru o ovoj izuzetno važnoj temi zbog toga što ovaj ugovor ipak može imati vrlo dugoročne posljedice za cijelu hrvatsku hrvatsku ne samo ekonomiju nego i društvo u cjelini, jer biste na taj način ipak na kraju krajeva informirali najviše predstavničko tijelo u Republici Hrvatskoj, a tim putem i medije i javnost. I ono što bih htjela naglasiti i vi vrlo dobro znate da se ovdje ne radi samo o trgovinskom sporazumu, da se ovdje u stvari radi o puno, puno I tu bih htjela spomenuti ovaj famozni ISDS odnosno Investor to state dispue cetlemante koji se pokazao prilično ja bih rekla jednim diskutabilnim instrumentom koji u svakom slučaju u velikoj mjeri štiti interese korporacija koje znaju često puta biti i ekonomski moćnije od država poput Republike Hrvatske. I također, nije stvar da li standardi vrijeme i dalje u EU, nego je pitanje o tome da li će liberalizacija, kako će se odraziti na znači proizvode koji se proizvode tim standardima u EU. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara zamjenik ministrice Joško Klisović. **Klisović, Joško** Evo ukratko. Što se tiče iniciranja rasprave od strane Vlade unutar naše komunikacijske strategije, dakle imamo ideju da idemo prema svim dionicima uključujući i Hrvatski sabor i da razgovaramo o TTIP-u i to ćemo raditi, na to možete stvarno računati. Ali i izvan Sabora sa različitim zainteresiranim skupinama stvarno ćemo odraditi te razgovore. Što se tiče ovog mehanizma za rješavanje sporova, e tu je sad važno naglasiti da Hrvatska ima 58 takvih bitova, to su …/Govornik govori engleski, ne razumije se./… koji sadrže i taj mehanizam. Ono što želimo kroz TTIP napraviti je modernizirati te mehanizme i ojačati u stvari ulogu države koja zastupa javni interes. One mehanizme koje imamo nazovimo ih tako kolokvijalno staromodni nisu dovoljno dobri i zato imamo ove probleme i ove sve povike i argumente koji se rađaju u europskoj javnosti zašto su loši ti mehanizmi. Dakle, želimo jedan novi, moderan mehanizam koji će zaštititi pravo države da vodi javne politike, kojim će se definirati šta to znači siguran poslovni okoliš, jer do sada su arbitražni sudovi uvijek sudili u korist korporacija, sad to želimo izmijeniti, gdje želimo u novom sustavu rješavanja sporova utvrditi etička i stručna i minimume koje moraju sadržavati suci koji sude u takvom jednom arbitražnom sudu. I želimo naravno, Europska komisija je predložila, to je još uvijek jedan prijedlog o kojem se države članice moraju da se ide ka stvaranju jednog arbitražnog suda sa listom sudaca koji će onda kada prođu sve verifikacijske mehanizme da su stvarno kvalitetni za taj posao suditi po arbitražnim prigovorima bilo koje kompanije kako bi dobili jednu jednoobraznost, jednu kvalitetu u suđenju, a ne da svaki ad hoc sudac radi i kako mu padne na pamet. Dakle, idemo u modernizaciju cijelog tog sustava rješavanja sporova sa investitorima kako bi upravo ojačali položaj države, ojačali javni interes, ojačali sve ono zbog čega danas imamo velike povike. **Stazić, Nenad Hvala. Ovo što ću reći, mogao sam reći u ime predlagatelja nakon prve rasprave ali idem u repliku da vam omogućim da ogovarate, jer po tumačenju Poslovnika predstavnici Vlade mogu govoriti kad je interpelacija u pitanju samo na početku, mada se ne slažem. Dakle, Dakle, gospodine Klisoviću odgovorili ste u cijelosti samo na jedno pitanje iz interpelacije, a to je mješovita nadležnost i stav Vlade. Trudili ste se odgovoriti na druga pitanja, ali je previše vrludanja u tim odgovorima. Dakle, pokušali jeste, ali ne do kraja. Niste razumjeli svrhu interpelacije. Tri od pet zaključaka Sabor obavezuje nešto Vladu, jednim donaša zaključak, stav i preuzima nadležnost od Odbora za europske poslove. To nisu dovoljni razlozi? A drugačije zbog Poslovnika Sabora nismo ni raspravu mogli otvoriti ako me razumijete. Ja bih volio da se rasprava može otvoriti temeljem zaključka, list papira u roku 8 dana dođete vi ministrica, premijer daju informacije, raspravljamo ali nije to tako. Znate, mi imamo Poslovnik koji je kompliciran do zla Boga. I molim vas, ili je greška ili potvrdite, čitam iz vašeg odgovora s obzirom na to da postoje i neka osjetljiva pitanja u kojima se ne raspravlja u sklopu pregovora hormoni GMO snižavanje standarda, odustajanje od … vrijednosti jel' doista tvrdite da u pregovorima TTIP-a nema GMO-a? Tako tu piše, nema. Možete, evo čekam odgovor. Odgovor na repliku, zamjenik Joško Klisović. **Klisović, Joško** Hvala lijepo. Dakle, ja ne pišem Poslovnik Sabora i stvarno na to ne mogu utjecati. Što se tiče GMO-a Europska komisija nema mandat država članica da pregovara o GMO-u i uvozu GMO hrane na europsko tržište. Dakle, i dalje vrijede svi mehanizmi, bilo europski, bilo nacionalni za zaštitu GMO-a.

pitanje TTIP-a je kompleksno pitanje, međutim ono što mene zanima je zaštita interesa RH i zaštita hrvatskih građana. Nažalost, moram konstatirati već u uvodu da sam zamijetio da postoji razlika između onog što je govorio zamjenik ministra i onoga što piše u Izvješću Vlade Hrvatskom saboru. Morat ćete mi to objasniti jer nažalost nemamo drugu poslovničku mogućnost nego da vas pitam ovako odmah na početku rasprave. Dakle, tu stoji da je Vlada Republike Hrvatske pokrenula proces izrade studije utjecaja TTIP-a na hrvatsko gospodarstvo, društvene odnose itd. O tome je Vlada RH 23. travnja 2015. godine uputila odgovor na zastupničko pitanje zastupnici Mireli Holy u kojem se izričito navodi da je Vlada Republike Hrvatske u procesu izrade studije utjecaja TTIP-a na hrvatsko gospodarstvo nakon čega planira provesti široku javnu raspravu. Dakle, piše da ste u procesu izrade studije utjecaja. Vi ste ovdje kazali da vi još ni ne znate tko će raditi tu studiju utjecaja. Vi ste rekli da uopće još niste raspisali natječaj. Vi ste rekli da nitko osim Ekonomskog instituta ili kog ste spomenuli još nije uopće ni dao pristanak da bi u tome sudjelovao. Dakle, vi nas ovdje ili muljate, obmanjujete svjesno ili nesvjesno. Jer ovo što ovdje piše i ovo što ste vi kazali nije jednako a to bi trebalo biti jednako kako biste dobili povjerenje i kako bi vam građani vjerovali. Raspravu imamo u 20,00 sati oko ovog sporazuma koje je jedno od centralnih pitanja, središnjih pitanja danas u EU. Prigovara vam se na nedostatku transparentnosti i onda Hrvatski sabor u 20,00 pred praznom pred praznom sabornicom praktički vodi ovu raspravu. Pa naravno da ćemo izazvati sumnju, odnosno vi kao Vlada bit ćete odgovorni što će i nakon ove rasprave isto tako biti sjena na tome da li se nešto skriva i da li postoje ustvari neki skriveni interesi kada je u pitanju TTIP. odgovara zamjenik Joško Klisović. krenu raditi i istraživati. To znači kad vi počnete, ja bar tako razumijevam, i pisati projektni zadatak. Moram kazati svi ovi elementi koji su navedeni u interpelaciji koji se tiču studije jesu sadržani u ovom našem projektnom zadatku. Vrlo je složena stvar definirati točno projektni zadatak za ovako jedan kompleksni ugovor. Prema tome, ako smo u procesu izrade studije i taj dio je dio, ja ga shvaćam kao dijelom procesa. A ne, on ne počinje onog trenutka kada netko krene istraživati po našem projektnom zadatku. U tom smislu mi smatramo da jesmo u procesu i želimo što prije ubrzati Gledajte, ne možemo ovako. **Klisović, Joško** Rokovi će biti postavljeni naravno, ali s obzirom da se radi o kompleksnom zadatku moramo vidjeti sa onim tko će izrađivati studiju stvarno što je realno. Ali ćemo sigurno postaviti rokove, da. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Nezavisnih ljevičara govorit će poštovani Nikola Vuljanić.

Ovim prošlim smo trebali razgovarati o postupku a razgovarali smo o meritumu stvari. Prepucavale su se dvije strane tko je za vađenje nafte, tko je protiv vađenja nafte a to nije bila tema. Tema je trebao biti postupak. Ovaj puta bi trebali razgovarati o meritumu stvari, međutim naravno meritum stvari ne znamo pa vjerojatno nećemo razgovarati o meritumu stvari i o tome što ima u tom sporazumu jer to rijetko tko očito i zna, i rijetko tko očito zna što će biti u njemu. A po interesu u sabornici baš nije to ni neka zanimljiva tema. Zašto smo, a klub je potpisao ovu interpelaciju? Iz tri razloga. Jedan je ovo što sam rekao maloprije da o tome ne znamo ništa ili gotovo ništa, a trebali bi znati. Drugi, jer se Vlada opredjeljuje žučno i s punim srcem za nešto što ne obrazlaže jer ne može ni ona sama znati i vjerojatno i ne zna pa se to opredjeljenje doima pomalo služinski kao da se ajde recimo oče ugoditi gazdi. Treći razlog po meni najvažniji jest jer mislimo da je amerikanizacije Europe i Hrvatske u Europi bilo dosta. I ovo što se dosad dogodilo

i otoke i u Hrvatsku donijelo je samo tragedije. Jedna od tih tragedija se sad odigrava u Grčkoj, sutra će se ili u jesen odigrati u Španjolskoj, kad će se odigrati kod nas ne znam točno, ali sve su naznake da hoće. Američki sustav vrijednosti i života zasniva se na kompetitivnosti i to kompetitivnosti darvinističkog tipa. Ko može, zna preživjet će a onaj drugi a Bože moj pogodilo ga je kao dinosaure. Mi imamo 2000.godina povijesti iza sebe i to povijesti koja nas je naučila da je kooperativnost barem jednako vrijedna kao i kompetitivnost. Inače ne možemo preživjet na ovom kontinentu sa toliko naroda, sa toliko ideja, sa toliko ideologija, nemamo šanse. Preseljenje rezona koji su uspješni u SAD-u, uspješni su naravno, došli su na novi kontinent, otvorili novi svijet i tako ga organizirali. Preseljenje tih rezona ovamo ne može dat dobre rezultate. A ovaj sporazum ide za tim, on će propisati standarde, standarde koje ćemo zajedno držat sa obadvije strane Atlantika. Kažete da u sporazumu nema javnih usluga možda ali jesmo definirali što su javne usluge? Nama su visoko obrazovanje je nama javna usluga, Amerikancima nije, to je roba, to je roba koja se kupi i prodaje na razno razne načine od školarine do kupovanja diploma. Tamo se može kupiti diploma legalno zasnovana na vašem iskustvu. Vi kažete da imate iskustva u određenoj struci i dobijete određenu diplomu. To je roba, naravno roba koja ne vrijedi bog zna šta ako ste ju kupili, ali je roba. Isto tako i zdravstvo, javno zdravstvo je tekovina socijalne ako hoćete i socijalističke civilizacije u Europi. U Americi je ta ideja strana. Obama ju pokušava sad progurati na sve moguće načine i vidite po licima ljudi koji protestiraju protiv te njegove odluke da im zapravo nije jasno što se događa, što sad oće taj crni predsjednik, kako se mogu svi liječiti oni koji plaćaju i oni koji ne. Kod nas su zdravlje i obrazovanje ljudska prava, ja ih tako shvaćam. Pretpostavljam da ih i većina Europe tako shvaća, u Americi ne, to je roba. Tko ima ima, tko nema nema. Zašto Vlada radi to što radi? Zašto se priklanja sporazumu ovako na čoravo? Dva su moguća rezona, jedan je ne znaju ništa o tome. Veliki dečki, veliki igrači igraju svoje igre i naša se Vlada nekritički priklanja tim igračima. Sve nas naravno vuku sa sobom. Drugi mogući rezon je znaju nešto, ali to nije za svačije uši pa to javnost ne treba znati. Pa zapravo je teško reći koji je od ta dva rezona je gori. Oba dva idu na štetu građana. Neinformiranost naših vlasti i njihovo pristajanje uz nešto što su rekli tzv. veliki igrači ne može biti dobro za Hrvatsku i ne može biti dobro za hrvatski narod i nije dobro ni za koga, ni za tu Vladu. Čuvanje nekakvih informacija o tome što se događa i što se namjerava dogoditi i nedavanje javnosti uvida u te informacije jednako je loše i za demokraciju i za hrvatski narod i za hrvatsku državu i za Vladu jednako. U svakom slučaju čini mi se da se još jednom događa ono što nam je ministrica vanjskih poslova rekla neposredno prije referenduma o ulasku u EU, to je odgovornost političkih elita da to naprave i političke elite moraju preuzeti tu odgovornost i napravit to. Nakon toga smo promijenili Zakon o referendumu i izbacili 50% van. I da su dva Hrvata glasali za ulazak u EU ostali da su ostali kući prošlo bi. Naravno nije slučajno, sad nam se to vraća sa ovim drugim referendumima, vraća nam se u čelo ali to je već druga priča. Čini mi se da se ovo vrti u krugovima političkih elita i da zapravo je poruka Plepsu pa dobro dobit ćete kad bude gotovo, vidit ćete što će bit pa sad živit ćete u tome. To je nešto što, čega smo se zapravo bojali kod ulaska u EU i ja sam se zdušno zalagao za to a neke kolege su mi prigovarali da zapravo naivno gledam da će se upravo takva stvar dogoditi da će ta da će ta elita iz Bruxellesa kao iz Budimpešte, Beograda, Beča uvijek nas na B prati jel, da će ta elita iz Bruxellesa zapravo početi odlučivati o našim životima. Jer ovo o čemu govorimo danas nije trgovački sporazum, nije to trgovački sporazum. Da je to trgovački sporazum on bi se ticao prometa roba, a on bi između ostalog uključio onda i ukidanje viza između zemalja koje na takav način surađuju. Nitko još nije spomenuo ništa da će se ukinuti vize za Hrvate sa SAD-om, to naravno to naravno to nije dio ovog sporazuma, ali bi bilo pristojno ako se od nekoga očekuje da potpiše sporazum da se vize ukinu. Nije to trgovački sporazum, to je sporazum o prijenosu zapravo životnih vrijednosti ovog civiliziranost tzv. civiliziranog svijeta. Malo prije je kolega Lesar govorio pa je najprije rekao riječ amerikanizacija, onda se ispravio i rekao ma privatizacija. Nije to slučajna greška, kolega Lesar ne griješi slučajno. To je namjerno i to je istina. Amerikanizacija znači privatizacija svega. Nemojmo misliti da je to privatizacija tvornica, luka, aerodroma i sličnoga, to je privatizacija svakodnevnog našeg života i to ćemo imati ako ne pazimo Ima stvari koje su definitivno civilizacijski određene i koje spadaju u domenu onog što nazivamo stečajna prava. Neka od njih su kao radnička prava već danas u Hrvatskoj dovedena ispod razine civiliziranosti i podnošljivosti. Ako to bude predmet isto tako ovog sporazuma, vjerujte srušit će se i dalje. Ali mi to naravno ne znamo, ona riječ navodno što kaže Lesar je jedina riječ koju možemo čvrsto reći, navodno se i o tome raspravlja. To je između ostalog, ali to smo sami htjeli, definitivni kraj hrvatske suverenosti. Mi smo monetarnu suverenost izgubili kada smo se priheftali euru, financijsku suverenost kada smo prodali banke, razvojnu suverenost kada smo rasturili sve institute, industrijsku suverenost kada smo prehrambenu industriju kursom eura i kune uništili, u Hrvatskoj se niš ne isplati raditi, vojnu dragovoljno kada smo ušli u NATO, dobar dio političke kada smo ušli u EU. čini mi se da bi ovo bio kraj. Zapravo, tamo 1918.smo ulazili u nekakvu maglu i onda je jedan političar ustanovio da ulazimo ko guske u maglu. Hajde da prestanemo biti guske i barem da znamo kamo idemo, da si rasvijetlimo taj put i da nam to što nam se događa barem bude jasno, ako već ne i prihvatljivo. Hvala. Zahvaljujem. Prelazimo na replike. Prvo Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo. Kolega Vuljanić dobro ste usporedili guske u magli s nečim što evo već dvije godine TTIP traje i on je dvije godine aktualan, ali mi prvi puta u Saboru o tome raspravljamo i to interpelacijom. Nismo dobili nikada ništa ni od Vlade ni od koga. Druga stvar je što je u u TTIP-u ima puno stvari napisano je i pitanje je tko je sve vidio uvjete iz toga tzv. trgovinskog sporazuma. Ja imam informaciju da ni čak naši europarlamentarci njih 11 da je samo dvoje vidjelo taj TTIP, samo dvoje, neću govoriti imena sada. Kada govorite o guskama u magli što bi bilo isto ovako jedno potpisivanje što kažu bjanko bjanko takvog jednog sporazuma, onda moram reći da je stvar po meni stvar je nadležnosti, hoće li hrvatska Vlada i Hrvatski sabor imati pravo ili će to pravo preuzeti Europski parlament i Europska komisija da potpisuju u ime Hrvatske? pitanje je nadležnosti. A sve mi se više čini da će se primijeniti ona druga izreka jednog drugog čelnika HSS-a iz '41.koji je rekao "Kada se veliki cucki tučeju, mali ideju pod stol". Dakle radi se o Mačeku pred pred Drugi svjetski rat. A ovo nije Drugi svjetski rat ali je zapravo amerikanizacija ili privatizacija pa i ono što spada u javne usluge, zdravstvo, školstvo, socijala i sve drugo zapravo će biti dopuštena privatizacija. Pa tom na kraju krajeva ide i novi Zakon o zdravstvenog zaštiti i zdravstvenom osiguranju. Odgovor na repliku Nikola Vuljanić. ajde nekakvog zaokruženog dokumenta pa nije bilo vremena, pa nije bilo ljudi da sastave, možda. Ali ako to traje dvije godine pa da Vlada ne osjeća potrebu da u Parlamentu raspravi neke svoje dileme, neke je imala Vlada dileme, nije sve bilo jasno i po ravnom putu, imala je nekakve zakočice, neke dileme, da nije osjetila potrebu da raspravi u Saboru, to mi je, ajde recimo malo čudno. Taj način koji ste spomenuli kako europski parlamentarci dolaze do toga, pitao sam ih. Mislim to je stvarno tako i to je zapravo smiješno. Zapravo smiješno da čovjek mora ući u neku sobu, potpisati dokument da neće nikakve bilješke raditi o onda dobije nešto pročitati, kada to dobije iziđe van pa osjećaš se kao u James Bond filmovima. A rade za tvoje dobro. Pa kako sada? Pa valjda ti ljudi koji sjede u Europskom parlamentu su dovoljno odgovorni da neće to iznijeti van i dati novinarima. Ja jednostavno mogu prihvatiti neki drugi rezon. Druga replika Srđan Gjurković. šokiranju javnosti s bilo koje strane. Pa ste vi se pridružili tome s krajem Hrvatske suverenosti. To je …/Govornik se ne razumije./… ovakvi kraj je Hrvatske suverenosti, gotovo. Ma šta je gotovo? 8, 9 rundi pregovora je napravljeno. Biti će ih još. Postoje strateške smjernice od 9. listopada 2014. Europske unije. Rade se pregovori, idu informacije i prema zemljama članicama i u uvodu smo čuli i od kolege Lesara i u Rimu su nacionalni parlamenti zauzimali određene stavove, traže više informacija i hrvatska Vlada isto se drži čvrsto one jasne činjenice šta je nadležnost EU-a za trgovinsku politiku a što su međunarodni sporazumi. To su procesi i procedure. Naravno da ne može 28 članica pregovarati kao da još sa 50 zemalja, odnosno država, Sjedinjenih Američkih Država pregovora. Pa kada bi to završilo? Nikad. Postoje okviri, sjedi se, razgovara se, pregovara, izvještava, informira. To je proces. Ali ono što je ključno, gdje su najvažnije, najdemokratskije zemlje? U Europi, u Americi. Gdje su najveće demokracije ne samo civilizacije? Gdje su najjača gospodarstva, najdominantnija? Pa naravno da trebaju surađivati, naravno da trebaju skidati barijere. Kada i koliko? Vidjeti ćemo. Ali to ne može biti kraj suverenosti nego početak novog razvoja bez zaduživanja i bez deficita e to je TTIP, to je razvoj. **Vuljanić, Nikola (Nezavisni)** Zaštiti me Bog američke demokracije. To si sačuvajte za kućnu uporabu, ja mislim da nikome u Hrvatskoj ne treba. Amerika je najdemokratskija zemlja na svijetu za Amerikance koji žive american way of life. Ne za nas. Govorite o crnilu, pa ja mogu prihvatiti to mi je neki dan isto ovdje netko rekao da sa puno cinizma govorim, ali to je posljedica iskustva znate. Nakon određenih iskustava čovjek stvarno počne cinično gledati na stvar. Kada se jedanput opečete, drugi put, treći put, onda vam više pegla nije simpatična. Kada vas prevare jedanput, drugi puta, treći put pa onda vam i prevaranti nisu simpatični. A što se tiče Hrvatske suverenosti a dajte mi recite a što je to još ostalo osim ove naše priče u 8 sati navečer u Hrvatskom parlamentu? U ime kluba Nezavisnih javio se Damir Kajin. Nema ga, gubi pravo. U ime Hrvatskih laburista-Stranke rada javila se Nansi Tireli. Nema je, gubi pravo. U ime kluba SDSS-a Milan Horvat, izvolite. Pozdravljam predstavnike Ministarstva vanjskih poslova, kolegice i kolege najuporniji. Danas očito da nam je postala nekakva loša praksa da se ovako jedne ozbiljne teme kao što se radi o ovoj vrsti ugovora koji po svemu sudeći će nam debelo zacementirati nekakve relacije u budućnosti raspravljamo danas ovdje auditoriju od 6, 7 kolega u 8 sati. Vjerojatno će sutra ujutro kada budu došli mediji, kada budemo kretali biti 3, 4 prekida, stanke i tako dalje i onda ćemo se vjerojatno baviti važnijim temama nego što je ova tema. Isto tako mislim da su kolega iz stranke Laburista uradili dobru stvar kada su napravili interpelaciju na ovu temu i ne trebaju se predstavnici ministarstva zbog toga naći prozvanim. Jednostavno poslovnički mi nismo imali drugu mogućnost da uopće raspravljamo u ovom Domu o ovoj temi. Očito svi drugi raspravljaju, mediji raspravljaju, nevladine organizacije i svi ostali zainteresirani što je naravno njihovo pravo. Saborski zastupnici su ovog puta, prvi puta imali priliku da kažu neko svoje viđenje o tzv. TTIP-u. I ja ću reći viđenje i stav kluba Samostalne demokratske srpske stranke o TTIP-u sa naravno velikim rizikom da govorim, uđem u prostor stvari koje malo poznajem, detalje koje ne znam, zato mi neće uopće biti krivo ukoliko me predlagatelj, odnosno ukoliko predstavnici ministarstva me budu u mnogim tezama ispravili i rekli da ja nisam u pravu. To će u svakom slučaju biti bolje za sve nas. Dakle govorit ću pro bono iz želje da ukažem na nekakve strahove koji bi se mogli desiti u procesu pregovaranja između Europe i Amerike. Naravno da smatramo i potpuno je ispravna teza da se ti trgovinski odnosi između dva najveća tržišta na svijetu trebaju urediti. Kad smo ulazili u Europsku uniju sa vrlo velikim optimizmom smo se pozivali na tržište od 500 milijuna ljudi gdje će biti slobodan slobodan protok ljudi, robe i kapitala. Sad kad su počeli kretati ljudi sad se pitamo zašto se odlazi, pa odlazi se zato što smo tražili da uđemo u jedan prostor gdje se slobodno može kretati i mladi čovjek i intelektualci i znanje isto tako i roba sutra u budućnosti. Ja ću reći nekoliko stvari, dakle nekoliko za nas dilema. Prvo, kako vidimo genezu cijele ove stvari mislimo da je to vrlo bitno za reći, genezu nastanka ovog ugovora. Zamislimo situaciju da multinacionalne kompanije mogu tražiti a uglavnom će i dobiti vrlo visoku naknadu odnosno odštetu ukoliko je njihov profit smanjen pod utjecajem domicilnih zakona kao što je Zakon o radu, Zakon o zaštiti okoliša itd., itd. To smo mislili da je nemoguće, zvuči nevjerojatno ali ovaj scenarij je bio naznačen već u projektu multilateralnog ugovora o ulaganju tzv. … projekat koji su potpisale 29 zemalja članica OECD-a i ispregovaran je u tajnosti '95. i '97. godine. To je izazvalo određene polemike, eskaliralo je kroz proteste, prosvjede i naravno da se od tog sporazuma odustalo. I nakon 15 godina ponovo istu stvar ponovo aktualiziramo u drugoj formi, u drugom nazivu kroz tzv. transatlantski sporazum o trgovinskim investicijama ili TTIP. O njemu su Amerika, SAD i Europa pregovarali još od 2013. godine, naravno u tajnosti. I sa tim sporazumom TTIP-om suština je da bi se zakoni sa obje strane Atlantika podredili normama slobodne trgovine koje uglavnom diktiraju velike multinacionalne kompanije i koje su te norme i ustanovile. Time se u Europsku uniju donosi model azijskog transpacifičkog sporazuma. Prema tome, to je nekakva inicijacija odnosno ideja zbog čega se sve ovo radi. Druga stvar koja je nama stvar za raspravu, možda griješim u procjeni, volio bih da me se ispravi, jeste način pregovaranja. Kolege su o tome već govorili i to je stvar koja iritira javnost. Zašto se pregovara u tajnosti, zašto se pregovara iza zatvorenih vrata? Ja sam prije mjesec dana slušao jednu radioemisiju gdje je naša kolegica europarlamentarka Biljana Borzan, govorim ime jer je bila u mediju, govorila cijeli sat vremena o tome kako je imala priliku da uđe u tu čudnu sobu, da da potpis, deponira potpis da će garantirati tajnost tih podataka i nešto je u javnosti ipak iznijela što je tamo pročitala. Uglavnom se sve svelo na to da li ćemo pileće meso tretirati sa klorom ili sa …. I ja sam to slušao i nisam mogao vjerovati da je to sukus TTIP-a. Američku delegaciju u tim pregovorima čini preko 600 konzultanata koje su mandatirale multinacionalne kompanije, evidentno i dokazano. Dane su upute u tim pregovorima kojima se mediji i građani isključuju iz rasprava i bit će o tome informirani tek nakon potpisivanja ugovora, pošto se paralelno pregovara sa euroazijskim zemljama, da se ne bi kojekakvi kondiciji toga ugovora otkrili, otkrili, elementi pregovaranja i da se ne bi ond astvorio nepovoljniji položaj Amerike u odnosu na pregovarače iz sektora euroazijskog tržišta. Zbog toga se ovo drži u tajnosti, jer je u toj emisiji koju sam slušao rečeno u javnosti kao zvanično obrazloženje te tajnosti. I naravno da će tu biti problem jer se stvara podozrenje u javnosti u cijelu stvar. Ako smo mi kao zastupnici u ovom domu podozrivi jer ne znamo ništa kako onda da očekujemo entuzijazam od običnog građanina koji treba da kaže da, idemo sad u to sve skupa, dobivamo novo tržište, idemo u tržišnu borbu sa američkim korporacijama itd., itd. Mislim da će i drugi problem biti vrijeme koje će biti potrebno da se sve strukture u domicilnim zemljama upoznaju sa tim stvarima predviđenima u tom ugovoru i tu će puno vremena proći dok taj ugovor ne bude zaživio. Sljedeća stvar koja mislim da je posebno bitna, a to je način kako će se provoditi represija u izvršavanju tog ugovora, a to je tzv. arbitraža. TTIP će dopustiti multinacionalnim kompanijama da samostalno tuže zemlju potpisnika čija politika ograničava njihovo poslovanje. Uspostavlja se sud za takve slučajeve koji je izvan nadležnosti domicilne države. Taj sud čine tri suca koji su tzv. stručnjaci za trgovačko pravo nekakvog svjetskog formata, znači jedna sudačka elita. Neki podaci kažu da ih ima svega 15 takvih kancelarija i da one ovog trenutka obrađuju preko 60% slučajeva. To će biti ekskluzivno ekskluzivno pravo određene sudačke elite i ona će suditi u interesu multinacionalnih kompanija kad domicilno zakonodavstvo svojim nekakvim politikama umanji njihov profit. Tako je prošao Ekvador i prije dvije godine je u korist naftne kompanije dobio presudu da plati 2 milijarde dolara odštete. Mogu nabrojati i još neke druge primjere kako se ponašaju arbitraže u tim slučajevima. Ono što je bitno na presude tih arbitraža nema žalbe. Možda ja griješim. Dakle zaključno. U svemu ovome derogira se domaća jurisdikcija. Zemlje koje prekrše ugovor prijete, dakle prijete im trgovinske sankcije, visoke odštete i te odštete idu naravno konačno i na teret poreskih obveznika, na teret proračuna države. Neće ih plaćati nikakve druge korporacije domicilne s ove strane, nego je obveznik ugovora i obveznik odštete država. I naravno kaže se da je to, opravdava se sve sa time da je svrha takve arbitraže pružanje sigurnosti investitorima u zemljama koje nemaju pouzdan pravni sistem. Pa zar je moguće da Europska unija nema pouzdan pravni sistem, da su nastavili u nivou afričkih država? Zar je moguće da se strani američki investitori ne osjećaju sigurnim u jednoj Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, ako već ne u zemljama trećeg prstena gdje spadamo na žalost mi itd. Prema tome, to je prilično cinična jedna postavka, to je moje lično mišljenje. Isto tako se govori o ogromnim troškovima tih parnica koje kažu da dostižu i do milijunskih iznosa u dolarima bez obzira da čak i dobijete spor. Pokazatelji govore da ovog trenutka u Europi posluje 50 hiljada američkih podružnica, a u Americi 24 hiljada europskih podružnica. Znači to je ukupan, ogroman broj potencijalnih tužitelja i na jednoj i na drugoj strani prema i američkim državama i prema državama EU. Šta su ciljani resursi kao nekakav sljedeći fokus naše rasprave? Ciljani resursi toga ugovora to su ukidanje obaveze označavanja GMO proizvoda. Dakle, ja neću govoriti o GMO-u, može se govoriti mnogo toga i o monsantu i svemu ostalo imali smo čak jednu raspravu na tu temu ovdje. Ali je činjenica da je prioritetni interes američkih tvrtki da se skine oznaka GMO porijekla sa ulaskom u europsko tržište. To je njihov imperativ i to je jedan od uvjeta ovoga trgovačkog sporazuma. Isto tako uklanjanje prepreka protoka privatnih podataka, informacija iz domena privatnog života, jer taj pritisak vrše koalicije za digitalnu trgovinu. Isto korporacijski sistem koji traži svoj dio kolača kolača u tome trgovačkom ugovoru. Mesna industrija famozno ukidanje uvoza piletine jer se ne dezinficira na klor nego parom, pa onda svinjogojski sektor traži se od Amerika traži da se ukine korištenje, da se dozvoli korištenje raptokamina za uzgoj svinja. To medicinari vjerojatno bolje znaju, ali čudno čak i opako zvuči kad kako se zove, a ne kako djeluje. I najvažnije deregulacija u javnom sektoru znači eliminacija prevencije nacionalne politike u javnom sektoru kao što je već rečeno zdravstvu, obrazovanju, energetici, vodoopskrbi, prijevozu itd. itd. Znači našim domaćim službama u javnom sektoru će doći američke korporacije po svojim gabaritima naravno da su konkurentnije i te sve javne, taj javni sektor će oni uzeti pod svoje jer ne postoji, dakle zabranjuje se intervencija države. To je činjenica deregulacije koja je jedan od imperativa TTIP-a i o tome treba voditi računa. Dakle, nije cilj smanjiti carine što bi se očekivalo od klasičnog trgovačkog ugovora kako bi išao protok robe bolje, nego je cilj smanjiti prevenciju nacionalnih politika. To je suština stvari i tu se gubi dio suvereniteta o kom je kolega Vuljanić govorio i tu se potpuno sa njim slažem. I zaključno da kažem. Europski centar za međunarodno-političku ekonomiju je napravio nekakvu analizu. Možda je ona sad već zastarjela, možda je treba zanoviti, ali su predviđanja za korist stanovništva EU ovakva. Kaže se da će zarada od 3 centa dnevno po glavi stanovnika biti korist za građane EU od 2029. godine. Ja mogu vjerovati Europskom centru i ne moram, ali je to činjenica s kojom se zvanično barata. Prema tome, 3 centa po glavu stanovnika dnevno će biti zarada od ovog TTIP-a od 2029. godine. Prema tome, mi mislimo da postoji potreba da se ozbiljno pristupi reguliranju ovog ugovora jer on je budućnost. Ali o ovim crnim tačkama o kojima sam ja pokušao nešto reći, da li sam ih pravilno determinirao ili nisam ispravite me. Treba u tim pregovorima voditi računa iako sumnjam da mi kao mala zemlja imamo i malu pregovaračku snagu u tim razgovorima. Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani Gordan Jandroković. Hvala gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene kolegice zastupnice i kolege zastupnici. Pred nama je interpelacija koja treba ocijeniti ulogu Vlade RH u postupku pregovora EU u postupku pregovora EU i SAD-a u sklapanju partnerstva za trans atlantsku trgovinu i ulaganja. Dakle, vrlo precizno je predlagatelj definirao temu i rekao da se ovdje raspravlja u stvari o ulozi Vlade RH. Mi smo Mi smo danas tijekom rasprave čini mi se više razgovarali o samom sporazumu i to je dobro, jer na žalost javnost nije dovoljno upoznata sa svim njegovim elementima. Međutim, mi danas sigurno ovdje nećemo niti do kraja razobličiti one loše stvari tog sporazuma, niti ćemo uspjeti istaknuti ono što je u tom sporazumu po našem mišljenju dobro. Ali da ulogu Vlade RH u komunikaciji tog sporazuma u tome da li je objektivno napravila najviše što je dosada mogla, o tome mislim da možemo puno racionalnije i puno kompetentnije govoriti nego o samom sporazumu. Pa ja bih htio isto tako u uvodnom dijelu reći nešto kako mi u klubu HDZ-a vidimo TTIP i pomalo mi se činilo u dosadašnjim raspravama da je prevladavala teza o tome da se ovdje radi o nekoj uroti koja ima za cilj pokoriti male narode i po kojoj će velike korporacije zavladati svijetom. Možda je i to točno, vidjet ćemo što će budućnost donijeti, ali ipak smo se pitali prije toga što bi ustvari mogli biti pravi razlozi zašto dolazi do tog sporazuma. Pa meni se čini da je razlog tome što se svijet mijenja, što već nekoliko desetljeća traje proces globalizacije, što više ne vrijede u svijetu ista pravila i ovo je po meni ustvari odgovor EU, europskih država i SAD-a na jačanje drugih na jačanje drugih centara moći u svijetu. Mi imamo danas jednu jaku Kinu, jaku Indiju, nepredvidivu Rusiju, jačaju i određene zemlje muslimanskog svijeta. U jednom dijelu muslimanskog svijeta imamo veliki kaos i nered. Dakle, razlozi su u prvome redu ti da se odgovori na nove izazove koji u svijetu danas postoje. I tu su po meni tri ključna razloga. Jedan je civilizacijski, jedan je strateški i jedan je ekonomski. Civilizacijski je u prvom redu usmjeren na zaštitu vrijednosti. Radi se o otprilike 900 milijuna ljudi koji više-manje dijele iste ili slične vrijednosti. To je demokracija, višestranačje, tržišno gospodarstvo, vladavina prava, sve ono što smo ustvari usvajali tijekom procesa pregovora u EU i činjenica je da su ustvari zemlje koje će sklopiti ako do njega jednog dana dođe ovaj sporazum upravo one koje u svijetu najjače predstavljaju i zagovaraju te vrijednosti. One se i povezuju, ovo je naravno u prvome redu ekonomski sporazum, ali je procjena vjerojatno takva da je gledajući u budućnost to nužan korak kako bi se ovaj dio svijeta u prvom redu mogao zaštititi svoje vrijednosti. S druge pak strane

poziciju SAD-a i EU, dakle zadržati primat u modernom svijetu, u trgovini, industriji, znanosti i svim onim područjima koji ustvari jamče viši standard koji postoji u tim zemljama nego što postoji u nekim drugim zemljama svijeta. I naravno treći cilj potpuno jasan ekonomski ojačati konkurentnost gospodarstva i zemalja članica EU i SAD-a i vjerujem da su ta pitanja, da su ti razlozi vodili one koji su pokrenuli ovu proceduru. U konačnici da radikaliziramo do kraja vjerojatno oni koji su to predložili i oni koji to slijede smatraju da je to pitanje opstanka i EU i SAD-a na duge staze. Ja pretpostavljam da će taj sporazum na jedan srednji rok biti i dogovoren. Uvažavam isto tako i prigovore koji su se danas čuli od strane mojih prethodnika. I ti prigovori ne dolaze samo iz Hrvatske, oni dolaze i iz ostalih europskih zemalja, dolaze i iz SAD-a i oni se boje da će u tom sporazumu izgubiti ono što imaju sada. Sudaraju se ovdje ustvari i dvije kulture, američki pragmatizam i europski tradicionalizam. Nas više zanima ovdje naravno europska pozicija jer smo i sami dio EU. Naravno da želimo da taj sporazum ne ugrozi niti socijalnu državu niti zdravstveni sustav niti zaštitu okoliša, sve one vrlo važne čimbenike koji život u ovom prostoru čine vjerojatno kada se gleda prosječan čovjek, ustvari to to je život koji je najkvalitetniji na kugli zemaljskoj ako još tome pridodamo pokoju zemlju pojedinačno koja se nalazi izvan toga prostora. Kako će EU u prvom redu naći konsenzus, i to je jedno važno pitanje, pogotovo u uvjetima krize koju sada imamo. I teško mi je zamisliti kada danas ili će za koji dan sjesti predstavnici Njemačke, Grčke za isti stol kako će se oni dogovoriti ustvari o tome što će biti sadržaj pregovaračke pozicije EU kada će pregovarati sa SAD-om. Jer su nažalost danas i interesi europskih zemalja toliko suprotstavljeni da će se oko takvih stvari možda i teško ili nikako dogovoriti. Čuo sam i bojazni od nekih kolega da će ovo sve ugroziti one stvari o kojima sam govorio, dakle i zdravstveni sustav i zaštitu okoliša i čitav niz drugih stvari koji ne bi trebali biti dio tog sporazuma. I očekujem da će tu i predstavnici država članica pa tako i predstavnici RH oštro upozoravati ako nešto izađe iz okvira onoga što se pregovara ovim sporazumom, a to su uvjeti poslovanja. I sve ono što bi trebalo i što može izaći iz toga treba i sasvim je legitimno pravo i hrvatskih predstavnika da na to ukažu i da se tomu suprotstave. Mi smo danas članica EU, to smo željeli postati i imamo se pravo boriti za svoje interese. No ono što brine, kolega Horvat je o tome govorio, to je ovaj mehanizam rješavanja sporova između ulagača i država i on je naišao i na brojne primjedbe i zabrinutost širokog spektra zainteresirane javnosti kao što to kaže i predlagatelj u svojoj interpelaciji. I da se tu može dogoditi da će taj mehanizam ići na štetu suverenog prava država i da će ići u korist korporacija. Vidim da i Europska komisija je već reagirala i tražila da se modificira taj prijedlog, međutim mi sad ne znamo kako je tu reagirala Vlada Republike Hrvatske i koji su bili stavovi Vlade RH. To je ono što sasvim opravdano kolega Lesar i oni koji su se dosada javili s time nisu zadovoljni, nismo ni mi u Klubu zastupnika HDZ-a. zastupnika HDZ-a. No, puno je još nepoznanica, ne možemo govoriti u potpunosti kompetentno jer se dosada pregovaralo načelno i okvirno i tek dolazi rasprava o konkretnim pitanjima tako da bi u ovome trenutku po meni bilo pretenciozno reći protiv sam ili za sam sporazum. Mi očekujemo da vidimo konačni prijedlog tog ugovora, da vidimo da li će u njemu biti dobro zaštićeni interesi hrvatske države i hrvatskih građana i tek nakon toga mi možemo dati mišljenje koje će zaista biti utemeljeno na argumentima. Ovo sada na ovaj način radikalizirati ili da ili ne, smatram da jednostavno još nije došlo vrijeme za to i da se radi o određenoj vrsti, ajde neću reći populizma i demagogije, nego da se radi o zauzimanju određene političke pozicije jer protagonisti smatraju da će im to donijeti i određene političke bodove i to je sasvim legalno, legalno, odnosno legitimno. Dakle, za nas je ključno kako će se podnijeti i držati hrvatski dužnosnici u tijelima Europske komisije kada će se raspravljati i donositi odluke o pregovaračkim stajalištima EU i hoće li znati artikulirati i braniti hrvatske interese. I tu sada mi dolazimo ustvari i do onog ključnog prijepora, ustvari i opravdanog straha javnosti pa i predlagatelja ove interpelacije. I činjenica je i tu ću citirati još jedanput predlagatelja, "Činjenica jest da Vlada Republike Hrvatske, daje Vlada Republike Hrvatske dala podršku sklapanju TTIP-a bez da je prethodno izradila studiju utjecaja TTIP-a na domaće gospodarstvo i društvene odnose u cjelini. Ovakvo postupanje opravdano ulijeva nepovjerenje kako saborski zastupnika tako i hrvatske javnosti prema sklapanju TTIP-a. I to je zaista tako, mi nemamo studiju koja bi nam kvalitetno li su, da li je za Hrvatsku koristan taj sporazum ili nije. Kolega Klisović je rekao, objasnio ovaj stav koji je iznesen u vladinom izvješću prema Hrvatskom saboru. To je jedno tumačenje koje može biti takvo ili ne, ali ja sam siguran da je namjerno Vlada išla sa ovakvim tumačenjem da bi izbjegla ustvari reći da još nije počela izrada ustvari tog dokumenta. I bez tog dokumenta vrlo ćemo teško ozbiljno moći razgovarati jer se onda sve opet pretvara u nagađanje i prilagođavanje određenim političkim interesima. Sada kada bih bio zločest mogao bi se vratiti na ovu prošlu točku, na interpelaciju pa reći da bi kroz bagatelnu nabavu mogli isto tako angažirati jednu tvrtku iz Velike Gorice pa da ona na brzinu napravi jednu studiju utjecaja na hrvatsko gospodarstvo pa bi onda evo pokrili se i na taj način i imali zatvoreno to pitanje, ali to bi bilo neozbiljno i drago mi je da niste to napravili, ali mi nije drago što još uvijek ne znamo tko će raditi tu studiju, kada će ona biti gotova da se ne bi dogodilo da pregovori završe a da mi tek tada studiju dobijemo. Što se tiče transparentnosti postupka, slažem se sa kolegicom Holy, Vlada je trebala biti nositeljica tih aktivnosti a ne reagirati na poziv iz Hrvatskog sabora, prvo Odbora za europske poslove, evo sada ustvari je Vlada primorana sudjelovati u toj raspravi i kao rezultat inicijative gospodina Lesara i imamo ju nažalost sada evo u 8 sati kada to niti prate mediji, niti nas ovdje ima više nego 10. I ponovno šaljemo jednu poruku da je ovo sve prekriveno velom tajnosti i ponovno smo ustvari, više vi iz vladajuće koalicije, nego svi mi ostali zabili sami sebi autogol jer će ljudi reći, zainteresirana javnost će reći kakva je to bila rasprava o kojoj nismo čuli niti jedne jedine riječi i samo će dati dodatnu potvrdu onima koji tvrde da su vrata medija kada su u pitanju teme uz TTIP vezane uvijek i zatvorene. Imamo čak i preporuku da svaka država članica provede široku javnu raspravu usmjerenu prema javnosti i gospodarskim subjektima. Mi smo imali to je istina i treba i to kazati rasprave u Odboru za europske poslove, ali te rasprave nisu došle do javnosti, niti itko o njima išta zna osim nas desetak koji je u njima više ili manje sudjelovalo. Dakle to je veliki problem i za razliku od drugih zemalja to je u mnogim zemljama članicama EU jedno od središnjih pitanja i nemojmo bježati od toga kolege iz vladajuće koalicije. O tome briju ustvari cijela Europa a naši ljudi o tome pojma nemaju. I zato ponavljam još jedanputa bez obzira što bi se neki mogli naljutiti, mi smo ovo trebali staviti kao točku dnevnog reda kada svi to mogu gledati i ona nam ne bi mogli reći da se razgovaramo o ustašama i partizanima nego se razgovaramo o TTIP-u kao centralnom pitanju hrvatske budućnosti a stavili smo to sada i o tome nažalost nitko ništa neće znati. I to je odgovornost po meni evo ključna i vladajuće većine ovdje u Hrvatskom saboru i Vlade koja izbjegava takvu vrstu rasprave. Slično nam je bilo i sad sa ovom interpelacijom oko eksploatacije Jadrana. Imali smo predstavnike Vlade koji su ovdje, odnosno premijer rekao svoje i otišao, nije ga briga i jednostavno se tako više ne možemo ponašati. To nije na razini Hrvatske 2015.godine članice EU koja bi trebala o takvim temama i kvalitetne političke i javne rasprave. I to samo ukazuje zaista na izostanak i jasne vizije i jasnog leadershipa, strategije, politike što Hrvatska želi i kako će se Hrvatska u takvim važnim temama postaviti. I to je nažalost postala karakteristika u ponašanju ove ove Vlade. Idemo iz jedne politike pokušaja i pogreški i mi ne znamo jer nemamo stručnu analizu, jer nemamo adekvatne materijale iz kojih možemo onda donositi zaista prave odluke. Mi ćemo upravo iz tih razloga nezadovoljni načinom na koji Vlada tretira tu tematiku, nezadovoljni i ponašanjem vladajuće većine kada je u pitanju TTIP podržati interpelaciju i bit ćemo na strani onih koji su

koje imaju razvijenu slobodu, demokraciju i ljudska prava itd. zajedničke vrijednosti. No kako onda objašnjavate da SAD pokušavaju sličan ugovor, sporazum potpisati sa nekim euroazijskim zemljama koji nemaju te nemaju te iste zajedničke vrijednosti o kojima vi govorite kada su u pitanju EU i SAD sa nekih 800 odnosno sa Kanadom i 900 milijuna stanovnika? Drugo, rekli ste da treba oštro upozoriti doslovce tako, hrvatsku Vladu kod dogovora, pregovora kako bi zastupala interes Hrvatske, kako bi javne službe i javni poslovi, dakle zdravstvo, školstvo i ostalo koje je i sada u EU isključivo briga Hrvatske država, dakle politika u školstvu, zdravstvu je isključivo Hrvatske i socijali. To se EU ne petlja u to kako ćemo mi to riješiti. ovim TTIP-om bi došlo do upliva jednog nekakvog globalnog zakona ili globalne strategije koja bi imala upliva i na zdravstvo u Hrvatskoj, dakle oštro upozorenje Vladi. Tako je i premijer Sanader oštro upozoravao banke, a one su i dalje kamate na franak dizale i radile to što rade zbog čega je sada 300 tisuća ljudi u blokadi i imaju problem sa frankom, ali on je oštro upozoravao hrvatske banke, komercijalne da to ne čine. Tako ćemo i mi oštro upozoravati hrvatsku Vlade, a ipak će TTIP biti potpisan čini mi se. Hvala lijepo. Prije svega kolega Grubišiću niste rekli s kojim to drugim državama SAD planiraju imati takav sporazum. Ja znam da se slični sporazum između EU planira napraviti s Kanadom. Dakle, ponavljam ono što sam vam rekao radi se o jednom civilizacijskom prostoru oko TTIP-a eventualno Turska, to je jedno veliko tržište koje favoriziraju SAD i zbog sigurnosnih razloga i tako, ali to je drugo pitanje. A ovo ste paušalno ocijenili, trebali ste imenovati te države pa bismo onda mogli o tome meritorno razgovarati. A kada bi to čak i bile te države onda sasvim sigurno još ste sami sebi skočili u usta jer onda ovaj sporazum ne bi bio opasan kada bi Amerika onda išla ne samo sa Europom nego bi išla valjda u pokoravanje cijeloga svijeta i svi bi se onda dali Americi navući da s njom potpisuju TTIP. ja ne vjerujem baš da su moćne europske države, ako već sumnjate ove manje toliko naivne da bi se dale uvući u jedan koncept koji bi njima bio suprotan i mislim da je to jedan banalni prikaz cijele ove situacije. kazao u svom izlaganju, a ponovit ću i sada, svjestan sam opasnosti pogotovo u onom odnosu između suverenih država i multinacionalnih kompanija. Svjestan sam i ovih mogućnosti da će netko pokušati progurati i stvari vezane uz zdravstvenu, socijalnu zaštitu, zaštitu okoliša, ali mi smo danas članica EU. Ako naši dužnosnici koji tamo sjede neće prepoznati te opasnosti onda imamo ozbiljan problem. I zato podržavam ovu inicijativu koju je kazao kolega Lesar da na kraju Hrvatski sabor o tome kaže svoj stav i mislim da će to biti nužno jer imamo pravo o tome govoriti, imamo pravo o tome biti informirani i to je svakako korak naprijed u razvoju demokracije u Hrvatskoj i ja to podržavam i mi to u HDZ-u podržavamo. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega, naravno dobro ste rekli da ćemo mi u HDZ-u podržati ovu interpelaciju i objasnili ste to zbog čega. Između ostalog ste rekli da su naši pregovarači odnosno dužnosnici u Europskom parlamentu da bi njih trebalo pratiti i Vlada bi trebala imati toliko poštovanja prema hrvatskom narodu i Hrvatskom saboru pa naprosto i sama izvijestiti Hrvatski sabor. Vidite, današnji cijeli dan, dakle cijeli današnji dan rasprava su u blokadi, apsolutno nema ničega vezano uz interpelaciju prvu koju smo imali cijelo prijepodne imali i sada. pravilo za gospodina Vrdoljaka i za gospodina Milanovića nisu ista kao pravila sadašnje interpelacije jer nam je objašnjeno da predstavnici ministarstva ili premijer su dužni samo isključivo reći mišljenje svoje znači izvješće o interpelaciji i više ništa. Danas, sada popodne vidimo da je moguće odgovoriti što je kulturno i pristojno i ono što mi očekujemo jer interpelacija je razgovor ili pregovaranje vezeno uz temu, a ovaj čas je to tema koju je predložio klub gospodina Lesara. Da, i slažem se s vama i žalosno je zaista je žalosno čini se da ovoj Vladi isključivo odgovaraju teme medijske koje se odnose na partizane i ustaše. Žalosno ako ništa drugo ovoj Vladi ne odgovara osim toga da li ona to skreće, skreće temu naprosto eto. To sam željela reći sada u 9 sati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa je malo je zaista apsurdno da imamo predstavnike Vlade koji sada ovdje slušaju i ne mogu reagirati i ne znam koja je uopće svrha onda njihove nazočnosti ovdje jer bi puno kvalitetnije raspravljali da imamo interakciju i da se normalno razgovaramo i kada netko iznese nešto što je njima neprihvatljivo da mogu reagirati. Mi imamo i 2004.kada su predstavnici Vlade i premijer je čak bio i odgovarao na upite, ministri su bili koji su isto tako sudjelovali u raspravi, dakle smatram da ste vi danas restriktivno tumačili ovaj Poslovnik, ne vi osobno nego vaši prethodnici i da smo mogli imati puno kvalitetniju i bolju raspravu u Hrvatskom saboru i da bi zainteresirana javnost bila sasvim sigurno puno zadovoljnija nego što će biti danas. Nama nedostaje nažalost političke kulture, mi ne razvijamo međusobnu komunikaciju, dijalog, međusobnu razmjenu argumenata, stvari se zaista, mnoge stvari se događaju sakrivene od javnosti, ne razumijem zašto jer smatram da su ovo teme koje bi zaista mogle probiti tu percepciju da se stalno svi zajedno vraćamo u prošlost, da govorimo o temama koje nisu bitne za budućnost. Ovo su zaista teme koje su futurističke teme, koje su teme budućnosti. I Hrvatski sabor, sasvim sigurno imao bi veliki plus u hrvatskoj javnosti da ovakvu raspravu vodi u središnjem terminu. I hrvatski građani bi onda vjerojatno to slušali. Slušala bi to i naša djeca koja će sutra živjeti u uvjetima vjerojatno TTIP-a. Nažalost odgovornost je na vladajućoj koaliciji, ne znam zašto ste se na to odlučili. Mislim da niste, ne bi ništa izgubili da se ta rasprava vodila pred javnošću u središnjem terminu ali vaša je odluka vjerojatno imate razloga koje ja ne znam zbog kojih se bojite. U ime Kluba zastupnika HNS-a kolega Igor Kolman. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, uvažene kolegice i kolege zastupnici, poštovani zamjeniče Klisović i suradnici. Zaista ne razgovaramo o ustašama i partizanima ali evo razgovaramo o kaubojima i indijancima. Ali šalu na stranu, da ne bi bilo zabune iako to vjerojatno nije iznenađenje HNS podržava osnovnu ideju TTIP-a i podržava činjenicu da se o njemu vode pregovori i da su ti pregovori već odradili svoj 9.-ti krug i da proces polako, naravno polakše nego što je bilo predviđeno u prvim fazama ali ipak ide naprijed. Cilj ovog sporazuma je uspostava zone slobodne trgovine između dva najveća svjetska gospodarstva Europske unije i SAD-a i to je, slažem se sa kolegom Jandrokovićem, to je sporazum dvaju gospodarstava i i dvije kulture koje imaju i slično porijeklo i slične vrijednosti i slične interese pogotovo kada se usporede sa globalnom slikom u gospodarstvu i u drugim sigurnosnim i političkim stvarima koje se oko nas događaju. To transatlantsko gospodarstvo danas izravno stvara 15 milijuna radnih mjesta i gotovo 4 trilijuna eura razmjene između Europe i SAD-a, to je 22% globalnog bruto domaćeg proračuna. Udio Sjedinjenih Američkih Država u globalnom ulaganju, istraživanje i razvoj je 32%, Europske unije je 25%. Dakle zajedno Europska unija i SAD ulažu 55% ukupnog proračuna za istraživanje i razvoj u svijetu. Europske kompanije zapošljavaju 3,5 milijuna radnika u SAD-u a tvrtke iz SAD-a zapošljavaju 4,1 milijun ljudi u Europi. Europska unija i SAD ostvaruju četvrtinu ukupnog svjetskog uvoza i trećinu, Temelj ovog sporazuma je ukidanje carina prvenstveno ali zapravo on i je mnogo više od toga, i to je istina. Njegov temelj je ukidanje prepreka i harmonizacija standarda i to je ono što se očekuje da će donijeti najviše koristi za obje strane kako u slučaju prepreka u propisima, tako i raznih administrativnih i drugih prepreka za investicije. Uspješno zaključivanje TTIP-a u jednom trenutku osigurati će održivi gospodarski rast najvećeg svjetskog gospodarskog partnerstva. Ono što se trenutno po podacima, informacijama koje o sporazumu postoje a naravno da se ne može do kraja točno predvidjeti jer on nije gotov, on nije gotov u potpunosti ali ono što trenutne projekcije pokazuju da bi njegovom realizacijom se ostvario rast gospodarskih aktivnosti od 119 milijardi eura godišnje u Europskoj uniji, to je 0,5% bruto domaćeg proizvoda Europske unije na godišnjoj razini. Od ukidanja carina očekuje se 107 milijardi eura godišnje, povećanje produktivnosti i još 122 milijarde eura od ukidanja necarinskih barijera godišnje. Da to spustimo na razinu kućnog proračuna po sadašnjim projekcijama prosječna europska obitelj će na raspolaganju ili bi na raspolaganju imala 545 eura više nego što ih ima u ovom trenutku. I ono što je važno naglasiti, ono što je važno naglasiti je da je Hrvatska vezana za gospodarstvo Europske unije i da naravno da rast tog gospodarstva donosi i nama neizravnu korist a izravnu korist nam naravno donosi ono što se sa ovim sporazumom otvara kao direktna mogućnost za hrvatske gospodarstvenike. Očekuju se znatne uštede za tvrtke sa posebnim naglaskom na povećanje prodaje roba iz Europske unije u Sjedinjene Također je važno reći da se po ovom sporazumu europske pa tako naravno i hrvatske tvrtke će se moći ravnopravno natjecati na natječajima u Sjedinjenim Američkim Državama što je trenutno zbog različitog tumačenja WTO-ovog Sporazuma o javnim nabavama puno lakše američkim tvrtkama u Europi nego što je to europskima u Americi. I ono što je vjerojatno najvažniji dio ovog sporazuma je regulatorna suradnja. Problem koji imamo i jedni i drugi je da zbog različitih propisa i standarda je znatno otežan pristup tržištu, europljanima, europljanima, Americi i Amerikancima u Europi, posebno malim i srednjim poduzećima za koja su takve prepreke često nepremostive zbog resursa koje imaju na raspolaganju ne mogu uopće razmišljati o tome da idu na zadovoljavanje jednih i drugih procedura. I upravo za mala i srednja poduzeća uniji ima više od 20 milijuna i zapošljavaju više od dvije trećine svih ljudi zaposlenih u privatnom sektoru u Europskoj uniji TTIP otvara sasvim nove mogućnosti o kojima do sada nisu mogli niti sanjati. I nije istina da će samo velike i multinacionalne kompanije imati ili da bi samo one imale koristi od ovog sporazuma. Upravo mala i srednja poduzeća koja su kralježnica i europske i američke ekonomije će dugoročno imati najviše šanse za napredak i najviše koristi. Mnoge od njih, ponavljam, zbog situacije koje sada uopće ne mogu razmišljati o tome da izvoze na tržište na drugom kontinentu. Ono što TTIP također predviđa je i smanjivanje nepotrebnih i skupih procedura, smanjivanje troškova poslovanja, pomaganje stvaranja novih radnih mjesta. Posebno zanimljiv, to treba isto istaknuti će biti i svima onima koji svoje poslovanje i trgovinu bilo proizvodima, bilo uslugama ostvaruju preko interneta. Ono što je važno naglasiti kad govorimo o procedurama, izjednačavanju procedura je da različite procedure koje u SAD-u i Europskoj uniji su na snazi vode vrlo često potpuno istom cilju, proizvodima koji su na najvišoj razini i kvalitete i sigurnosti i zaštite potrošača, ali i zbog toga što su različite formalno, administrativno različite na dva kontinenta predstavljaju veliku prepreku. Dakle važno je imati na umu da se ne radi o smanjivanju kriterija i dostignutih standarda zaštite nego o izbjegavanju dupliranja istih ili sličnih procedura. Niti se sporazumom onemogućava jednima ili drugima da i ubuduće donose vlastite propise o zaštiti i sigurnosti. Kad govorimo o sigurnosti hrane, koja je česta tema, sporazum predviđa i štiti svakog partnera da sačuva i primjenjuje svoje politike zaštite zdravlja i ljudi, životinja i biljaka i Europska komisija izričito naglašava da TTIP neće mijenjati postojeća pravila sigurnosti hrane, posebno oko hormona, kemikalija ili GMO-a. Za svaku promjenu regulative oko GMO-a u Europskoj uniji potrebna je suglasnost svih država članica. je na kraju krajeva već sklapala sporazume o slobodnoj trgovini i niti jedan od tih sporazuma nije ni na koji način smanjio niti sigurnost, niti dostignute standarde bilo u hrani, bilo u bilo kojem drugom proizvodu. Zabrana mesa tretiranog hormonima uopće nije niti predmet pregovaranja ili rasprave u sklopu TTIP-a. Isto je sa zaštitom prava radnika. U poljoprivredi SAD imaju visoke carine na poljoprivredne proizvode i to je problem za europske proizvođače, a s druge strane imaju ogromnu potražnju za proizvodima kao što je vino, sirevi, masline, maslinovo ulje, čokolada, organske proizvode. To su sve velike šanse za hrvatske proizvođače. Farmaceutika, farmaceutski proizvodi su isto vrlo važan dio ovog sporazuma. Carine na lijekove između EU i SAD-a već sad su ukinute i ne postoje, ali ideja je dodatno pojednostaviti odobravanje lijekova na oba tržišta. Dakle opet ponavljam, ne smanjivanjem standarda ali izbjegavanjem duplikacije različitih postupaka koji vode istom cilju, a sve s ciljem da lijekovi budu brže i efikasnije dostupni građanima s obje strane Atlantika. Europska unija isto tako naglašava da TTIP treba biti podrška socijalnom napretku društava kroz podršku međunarodnim standardima i konvencijama za zaštitu kako rada tako i okoliša. Poticanjem razvoja civilnog društva i poticanjem društveno odgovornog ponašanja tvrtki s obje strane Atlantika. Vjerojatno najspornije u javnosti iako je pitanje zasluženo, ali u javnosti najspornije područje je ono oko rješavanja sporova između ulagača i Vlada, ali tu se zaista vode pregovori i zaista Europska komisija je već reagirala i vrlo je izvjesno da mnoge od onih odredbi koje su se najavljivale, a koje su izazivale sumnju neće biti dio tog konačnog sporazuma. Ali isto tako treba naglasiti da zaštita investicija je važna. Zaštita investicija nije nešto što samo po sebi može ili treba biti sporno. Jedan od razloga zašto Hrvatska ima gospodarski problem je da investicije nisu dovoljno zaštićene i zaštita investicija je važna i na nju treba paziti i bez obzira na sporne elemente eventualne ove priče, ali zaštita investicija kao koncept je nešto što treba podržavati i što treba svakom ozbiljnom gospodarstvu i svakoj ozbiljnoj državi. Što se tiče uloge Hrvatske Vlade, mi naravno smatramo da Hrvatska Vlada u procesu pregovora postupa odgovorno, u skladu s pravilima Europske unije i u skladu s dobrim običajima pregovaranja o ovakvoj vrsti sporazuma. Ja ne znam zašto se tu svi čude nekoj sobi u Europskom parlamentu i činjenici da nije sve napisano. Pa to je međunarodni sporazum u fazi pregovora, pa naravno da ima svoja pravila pregovaranja. Naravno da ne može bit na naslovnici svaki detalj koji je svako stajališta ili svaki zarez koji je trenutno u tijeku pregovora ili koji će biti tek ispregovaran ili koji će biti tek predstavljen ne suprotnoj ali drugoj strani u sporazumu. Ono što je istine, s čime se slažem je da o TTIP-u treba razgovarati javno, često u Republici Hrvatskoj kao i svuda drugdje, prvenstveno zato da bi se izbjeglo ovo što nam se dogodilo sada u Hrvatskoj, da je rasprava poplavljena populističkim frazetinama umjesto da se objektivno informira građane o potencijalnim koristima i eventualnim nedostacima tog sporazuma. Dakle TTIP je sporazum, da zaključim, između dva najveća svjetska gospodarstva, između područja s najvišom zaštitom potrošača, njihovog zdravlja i sigurnosti, s najvišom razinom zaštite prava radnika, s najvišim stupnjem razvoja i dostupnosti lijekova i medicinskih usluga. I Hrvatska je hvala Bogu, danas obilježavamo dvije godine, dio jednoga od ta dva sustava. I ja bih volio da svi oni koji se ovoj raspravi ismijavaju, američkoj i europskoj demokraciji, ismijavaju zaštiti prava radnika ili medicinskim tretmanima ili javnoj upravi u Europi ili SAD-u, da odu radit 2 mjeseca u Kinu, u Južnu Ameriku, u Rusiju, bilo gdje, u bilo koju afričku zemlju i onda kad se vrate da vidimo da l' će se ismijavati zaštiti prava radnika u Europi i SAD-u i medicinskim uslugama u Europi i SAD-u i lijekovima u Europi i SAD-u i kvaliteti hrane u Europi i SAD-u i zdravstvenoj ispravnosti u Europi i u SAD-u. Kolega Lesar, ja znam da vi o trgovini znate puno više od mene, a ja vas molim da se strpite još minutu dok završim. I slažem se sa svima onima koji kažu da je povezivanje Europske unije i SAD-a kroz ovaj sporazum temelj očuvanja nacionalnog života kakvog smo razvili u zapadnom svijetu, sasvim sigurno. U sigurnosnom pogledu, u gospodarskom pogledu, u političkom i u društvenom pogledu. Ništa više od toga, ali bome ni ništa manje od toga. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Kolega meni je osobito drago da ste ovako lijepo govorili posebno onaj dio kad govorite kako je potrebno u ovakvim ozbiljnim temama na što i naši oponenti koji se ne slažu, dakle koji izazivaju interpelaciju o ovim pitanjima smatrajući da je sve to netransparentno, podmuklo i ne znam kakvo već. Kad kažete da se ne treba služiti populističkim frazetinama. Vidite, svi oni koji su do sada govorili upravo na takav način nema ih, koji ne mogu podnijeti da govore ako nema, ako nisu na pozornici, ako svjetla kamere nisu ih obasjala. Dakle, da bi se govorilo o ovim temama zaista ego treba pasti na razinu sposobnosti pa bi možda bilo i više demokracije o čemu vi govorite a i koji isto zazivaju demokraciju a sad su nestali. Cijeli dan se raspravlja o tome, ne zna se koja je važnija tema i mi ovdje nismo službenici da radimo šest, ni osam sati, nego koliko god je to I svaka je tema važna i nije važno je li se to raspravlja u 8 uvečer ili u 8 ujutro, ali očito je to nekome važno. I još ću nešto reći koliko je i zato mi je posebno drago da ste ovo na ovakav način i govorili kolikom ozbiljnošću i na koji način pogotovo o ovim stvarima, ovo su ozbiljne stvari treba odgovoriti, a ne političkim frazetinama. Samo molim vas poslušajte ovo. Naravno da je TTIP dobar i za nas i za EU, nekoliko godina se o tome pregovara. Danas je to trebao dati, danas smo na takav način mi, TTIP je dobar za EU i za Hrvatsku. Tko to govori? Ne govori to Biljana Borzan. To govori gospodin Plenković, HDZ-ov europarlamentarac. Dok je naš kolega Picula i kolegica Borzan dali su osam amandmana kako bi se bolje poboljšao položaj malog i srednjeg poduzetništva i svi su uvaženi. Dakle, to je jedno društvo neodgovorno

Malo se kontrolirajte! Igor Kolman, odgovor na repliku. **Kolman, Igor (HNS)** Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Sabora. Uvažena kolegice Antičević-Marinović, meni se koji put čini da bismo mi trebali predložiti zakon koji bi se zvao prijedlog zakona o povratku Hrvata u špilju, o povratku Hrvata u špilju. Čini mi se da bi to bio prijedlog koji bi naišao na odobravanje mnogih naših kolegica i kolega. Mi svaki put kad nešto i malo zamiriši po mogućnosti napretka, prosperiteta, gospodarskog rasta, razvoja, rješavanja dugova mi smo tako se svojski upremo da to uništimo, da to bacimo u blato i na pod prije nego uopće smo o tome spremni razgovarati argumentirano i objektivno. Možda bi zakon o povratku u špilju trebao da se trendovi konačno istjeraju na čistac i da se dogovorimo. Kolega Kolman, vi povremeno vrlo teške riječi upotrebljavate i ne dopuštate po jednoj staljinističkoj metodi nikakvo drugačije mišljenje osim onog koje je vaše. Dakle, ne dopuštate razmišljati slobodno u tradiciji i Europe i Amerike kako netko reče i drugima da razmišljaju i da iznose svoje mišljenje. A Voltare je rekao odavno da ja dopuštam vama iznesti vaše mišljenje, a to što vi pričate ili se to meni gadi ili ne to je druga stvar. Ali vaše mišljenje ja ću uvijek saslušati i dopustiti vam pravo da iskažete to vaše mišljenje. Dakle, a vi ni to ne dopuštate. kad govorite o 545 EUR-a po obitelji koji bi trebali uslijediti provođenjem ovog TTIP-a, pa jasno je da je to jedan prosjek koji se, koji je iskazan po glavi obitelji. svaka obitelj neće dobiti 545 EUR-a ili dolara, nije bitno sada. Skoro je pa isti tečaj. Prema tome, radi se o tome da dobit se ne dijeli po obiteljima nego po SMS-ovima kako rekoste small and midle enterprises ili pak po velikim firmama, a ne po glavi obitelji. To je jedna fraza koja je upotrebljavana u ovom tekstu kojega ste vi pročitali vrlo dobro i jako ste dobro divanili. I kada bi ja sad slušao kao nekakav laik o svemu tome, ja bih rekao odmah evo za Kolmanom idem, treba to što prije potpisati. Ali kada imate odredbu da se nigdje ne etiketira da je proizvod GMO, da se to ukida, onda tom, nešto drugo se govori. O tajnosti pregovora, dakle ja znam da postoji procedura pregovaranja pa se dok se ne bude sve gotovo tajno razgovara i pregovara i dogovora. Ali baš tolika tajnost kažete da ovakve divne vijesti koje vi nama nosite kada bi Vlada izišla, Hvala lijepa. Igor Kolman, odgovor na repliku.

Ja uvijek imam svoje mišljenje i uvijek ga teškim riječima i spreman sam ga teškim riječima obrazložiti i obraniti. Zašto vi mislite da ja drugima ne dozvoljavam da iznesu svoje mišljenje to ostaje na vama jer ja nemam dojam da je tako, ali na kraju krajeva čak i vremenske i poslovničke odredbe mi to ne bi dozvolile. Čak i kad bi to bilo tako. Podsjetili ste me na rečenicu iz jednog poznatog filma, mišljenje je stražnjica, svatko ga ima. A što se tiče 545 eura pa naravno da je to prosjek pa ja sam i rekao da se radi o prosječnoj obitelji. Kad govorimo o 300 milijuna stanovnika jasno da neće svaki dobit na cent isto niti je to, mislim o tome uopće ne treba razgovarati. Što se GMO-a tiče koliko ja znam GMO je u Europi zabranjen i postoji uvjet da bi se promijenilo zakonodavstvo o GMO-u je da sve države članice na to pristanu. I to sam isto rekao već u svom izlaganju. Tako da ja ne vidim gdje je tu neki posebni spor. A onog časa kad TTIP uđe u nadležnost država članica onda automatizmom mora doći na raspravu u Parlament i mora biti ratificiran u nacionalnim parlamentima naravno od svih država članica. Tako da ne vidim što je tu pretjerano sporno. Dragutin Lesar, u ime predlagatelja. Imao sam iskrenu namjeru javiti je još na kraju svih rasprava međutim nakon ove rasprave u ime predlagatelja i svih potpisnika moram se javiti za riječ. Prvo, želim konstatirati da mi je izuzetno žao što ministrica vanjskih poslova je imala više povjerenja u zastupnika Kolmana pa mu je dala pravo da referira o sadržaju TTIP-a što uopće nije predmet interpelacije ni rasprave, nego u gospodina Klisovića. Sadržaj TTIP-a nije predmet interpelacije, ni u jednom dijelu, ali u svojem uvodu rekao sam da ću o njemu oprezno govoriti sa upotrebom riječi navodno tako dugo dok je ispregovarani dio ili ono što Europarlament je nazvao konsolidirani tekstovi tajnim. Kolega Kolman da ste pročitali zaključke koji se u interpelaciji nude onda bi vidjeli da prva točka glasi sljedeće: "Zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da u roku od 30 dana Hrvatskom saboru dostavi cjelovito Izvješće o aktualnom statusu pregovora o TTIP-u koje će uključiti prikaz svih dosad definiranih stajališta Vlade RH o svim dosad održanim krugovima pregovora i rasprava u okviru vijeća posebnim naglaskom na mehanizme …/Govornik se ne razumije./… ad hoc arbitraže te stajališta o opsegu sporazuma s obzirom na javne usluge i javnu nabavu." Dakle, prvom točkom zaključka željeli smo dobiti upravo to da ovlašteni predstavnik Vlade najprije u pisanom materijalu a onda i u uvodu pred Hrvatskim saborom iznese sve informacije u svim dosad održanim krugovima pregovora sve ono što je Vlada kao specifične hrvatske interese zastupala u tijelima EU temeljem službenih, službenih, a ne privatnih informacija nekih koji su privilegirani pa nešto više od toga mogu znati i kako bi onda otvorili raspravu ne samo u Hrvatskom saboru nego što je drugi cilj tu komunikacijsku strategiju dobiti što prije i takve informacije davati građanima Hrvatske. To je cilj ove interpelacije. I nema nikakvih populističkih frazetina ni u interpelaciji niti sam ih koristio u obrazloženju. Vi ste svojim pristupom povrijedili zdravu pamet 2,5 milijuna građana Europe koji su potpisali takav zahtjev otvaranju javnosti javno učinjenim pravom pristupa tim informacijama. I završno, ja vas moram podsjetiti da je Europski parlament u 62 točci preporuka Europskoj komisiji, koje doduše nisu usvojene ali su bile u pripremi, napisao i sljedeće, da pretvore napore za transparentnost u sadržaju praktične rezultate između ostalog postizanjem pozitivnog dogovora s američkom stranom kako bi se poboljšala transparentnost uključujući pristup zastupnicima u Europskom parlamentu svim dokumentima uključujući i konsolidirane tekstove. Europski parlament je ove preporuke pripremio za Europsku komisiju. Pa ako u Europskom parlamentu Europskoj komisiji preporučuju dajte i Amerikance pritisnite i olabavite u toj tajnosti, dajte te konsolidirane tekstove na uvid, a predsjednici parlamenata u travnju u Rimu su rekli ne samo članovima Europskog parlamenta nego i članovima nacionalnih parlamenata ovo treba učiniti dostupnim. To piše u izvještaju koji je predsjednik Sabora Leko dostavio u klubove zastupnika. Zaključci konferencije predsjednika parlamenata članica EU. I svaki pokušaj dolaska do Poslovnikom propisane forme kako otvoriti raspravu o sadržaju TTIP-a to je prva točka zaključka. I ako ova interpelacija bude prihvaćena i taj zaključak onda će tek Sabor o sadržaju TTIP-a razgovarati. Ja sam mislio da je to svima jasno. Nakon ove rasprave vaše moram zaključiti da ste vi interpelaciju doživjeli kao želju za raspravu o sadržaju TTIP-a. … /Upadica Zgrebec: Hvala lijepo. Pa kolega Lesar počeli ste, odnosno u jednom dijelu svoje rasprave ste spomenuli zaključke koje ste ponudili. I mi smo ih isto tako potpisali. I u tim zaključcima, odnosno konkretno u prvom zaključku tražite da predstavnik Vlade iznese stavove RH odnosno odnosno da ih predoči koji su stavovi RH bili vezani uz to. Pa ja vam mogu odmah reći sudeći na dosadašnje iskustvo pročitajte si stavove Njemačke vlade pa ćete znati koji su stavovi Hrvatske vlade. jer mi još dosad nismo imali svojih stavova koji su se razlikovali uglavnom od stavova Njemačke vlade. Lijepo je da dobacujete, vjerojatno ste sad došli od nekud pa onda imate razloga za dobacivanje. Ali moj stav se sigurno neće promijeniti o tome. Kad god je guranje na ovakav način ovakvih ugovora onda je definitivno dokaz da je u pitanju korupcija političkih elita. I neće me nitko uvjerit da to nije tako. Tim prije što ide tolika tajnovitost da ulazimo malte ne u sobu u kojoj ćemo morati biti rendgenom pregledani da ne bi šta slučajno unesli ili iznesli …/Govornik je svojevremeno rekao stoput ponovljena laž postaja istina, tako i ovo sad. Iz dana u dan ćemo ponavljati da je to sve dobro, za nas će to bit dobro, to je u našu korist, pa jednog dana to možda postane i istina a mi to okusimo na vlastitoj koži u sasvim drugačijem obliku. Kolega Lesar? Ne. Igor Kolman replika. O interpelaciji sam u nekoliko rečenica rekao ono što je ja mislim i očekivano da ću ja u ime kluba HNS-a reći a to je dakle da se ne slažemo s procjenama iz te interpelacije i da podržavamo način na koji Vlada radi u tim pregovorima. Ali ono što, i namjerno sam iskoristio ostatak vremena da govorim o onome što se meni čini i nama čini kao moguće prednosti sporazuma jer mi se čini da je ova cijela rasprava i ova cijela interpelacija isto kako i u slučaju rasprava koje smo imali jutros, dakle o istraživanju Jadranu i ugljikovodicima, isto kao u slučajevima outsourcinga, autocesta i svega onoga drugoga da se zapravo uzima jedna tobože tehnička formalna stvar da bi se pokrenula rasprava kroz koju se onda meritum stvari prikazuju u krajnjem negativnom svjetlu. I činilo mi se da je i ovdje to slučaj ili namjera, ili ako nije namjera da će se pretvoriti u to i zbog toga sam većinu svog vremena iskoristio da govorim pozitivno o TTIP-u. Dragutin Lesar odgovor na repliku. isključivo kao vaše dodvorničke frazetine. U ime Kluba zastupnika SDP-a kolega Daniel Mondekar. Uvažena potpredsjednice Hrvatskog sabora, uvažene kolegice i kolege, gospodine Klisović, suradnici iz ministarstva, predstavnici NGO sektora ja ću se držati u svojoj raspravi zaključaka i onog što slijedi nakon zaključaka gdje je na kraju krajeva interpelacija ulazi nešto malo dublje u ono što su tri stupa samog TTIP-a i dio onih područja, dvadesetak područja i desetak industrija koje se zasebno pregovaraju pregovaraju unutar ovog sporazuma. Pa prije svega treba jasno reći da je važno raspravljati. Pa hvala Bogu da je važno raspravljati o ovakvoj temi. Ova tema je i ovaj ugovor je jedna od ključnih inicijativa Europske komisije, ona će gotovo sigurno ovakav jedan ugovor obilježiti kao što je kolega Jandroković rekao a i kolega Kolman i neki prije na srednji rok jednu cijelu generaciju. Jednim djelom se zato i takav ugovor radi između dviju najbogatijih ekonomija na svijetu. Da se na kraju krajeva stvori i platežno najmoćnije jedinstveno tržište na svijetu barem do 2050.godine kada će vjerojatno samo Afrika imati dva puta više stanovnika nego Kina i Indija zajedno, no što zapravo se jednim djelom i već sada priprema. Naravno da je važno raspravljati i važno je raspravljati ovo i na odborima i važno je raspraviti i na plenarnoj, to je istina. I da ste malo pratili neke stvari koje su se u ovom Saboru radile znali bi da je Odbor za europske poslove Hrvatskog sabora ovu temu otvorio prije više od godinu dana i nastavio raspravljati ovu temu dosada valjda pet, šest puta. Imali smo dva saslušanja sa kolegom Klisovićem i prva sjednica Odbora za europske poslove već krajem osmog početkom devetog mjeseca bit će deseti krug pregovora. Imali smo dvije velike javne konferencije o TTIP-u i imat ćemo još jednu. Vjerojatno odmah nakon saslušanja će ići još jedna konferencija gdje dugujemo i javnosti i sindikatima i NGO sektoru da se nastavi raspravljati. Imali smo također bilaterale javnog otvorene sa prijateljima iz Velike Britanije, Njemačke, Francuske, Mađarske da razmijenimo stavove oko samog TTIP-a. Dakle, u Odboru za europske poslove ova tema se itekako raspravljala i da bila je javna. Zadnja konferencija čiji ste cijeli info paket mogli dobiti na raspolaganje koje smo složili sa kompletnim podsjetnikom, sa zadnjim krugom pregovara, sa svime što smo mogli skupiti pa i sa stajalištima organizacija civilnog društva dan je zastupnicima i nikakav stav nismo zauzimali upravo zato što deveti krug pregovora je, nije sam početak, ali nije baš ni da je već visoki stupanj pregovora i da već sad znamo nevjerojatnu stvar kod kojega hitno treba raditi … Ja neću Ja neću govorit vam o tome kakva je metodologija pregovora, nema svrhe govoriti ko vodi pregovore u ime Komisije, niti ta cijela ponuda, lista kako i na koji način radi američka i europska To možete naći, a zašto možete naći je isto jedan od ključnih razgovora, jedan od ključnih pardon točaka. Jer prije godinu dana nekakvih 14 mjeseci i ovaj Sabor kao i ova Vlada su se uključili u inicijativu pritiska na Europsku komisiju da hoćemo informacije. To što danas imate na GD trade Europske komisije jako puno informacija o TTIP-u je zato što je to netko odradio. I mi smo se za to borili i mi kao mali hrvatski Parlament je radio pritisak i na Europsku komisiju i na europske institucije zajedno sa našim prijateljima iz Europe da se što transparentnim učini ovaj pregovor. Jer kada je bio prvi naš razgovor o TTIP-u bio je sa kolegama iz SAD-a kada kada zaista je bilo teško pričati o bilo čemu o ovome ugovoru i kada je toliko toga bilo na stolu i kada je puno više strahova i polu informacija kojih je by the way bilo i prije godinu i nešto dana to je bilo jedino to, kada je Sabor krenuo u raspravu o TTIP-u. I meni je drago da danas raspravljamo ali ja pozivam sve vas da se uključite i u nastavak rasprave o TTIP-u, ali i da pratite neke druge inicijative EU koji su pak vezane i uz ovaj ugovor. U petak ujutro odbor će imati konferenciju o … /Govornik govori engleski./ … jedinstvenom digitalnom tržištu gdje ćemo i otvoriti sa Vladom i Europskom komisijom i priču o audiovizualnoj djelatnosti i TTIP-a gdje smo pritiskali povjerenika Navračića da nam kaže kakav je stav Europske komisije o tome. što smo prije tri tjedna imali 3 ili 4 odbora raspravu o GMO i gdje je GMO i TTIP bio četvrtina ukupne rasprave i upravo zato da bi pojasnili neke informacije o kojima danas su išle poluinformacije, neistine ili poluistine. Ali opet s druge strane strahovi koji su bili prije godinu i nešto dana. E sada ovako, transparentnost je zaista ključna bitka i uvijek će biti takva bitka. … /Govornik govori engleski./ … da svi smo čitali barem koji pratimo, čitali smo izvješće londonskog … /Govornik govori engleski./ … koji je radio prvi taj utjecaj procjenu učinka TTIP-a sa tih 500 i nešto eura po obitelji. Naravno da je to jedan prosjek, naravno da je to bilo prije ugovora i naravno da kada je ugovor gotov svaka država članica za svaki ovaj stup za svaku industriju koja se raspravlja i svaka ta 24 poglavlja će morati napraviti procjenu učinka propisa. I jedan od zaključaka naše konferencije je bilo da hoćemo procjenu učinka i da tu procjenu učinka želimo raspraviti u Hrvatskom saboru, dobiti je kao dokument u Hrvatski sabor i na kraju ona mora biti ključni jedan od dokumenata kada će ovaj Sabor glasovati o /Govornik se ne razumije./ … Nacionalni parlament mora ratificirati ovaj ugovor ukoliko će se zaista raditi o mješovitom ugovoru, a kako stvari stoje hoće i to se mora raspraviti u Saboru. I tu odmah dolazimo do nečega što danas o tome se nije puno pričalo, a to je da TTIP kakav god da bude on će vam biti uvažene kolegice i kolege, najmanji zajednički nazivnik i to je ono što dobivamo iz informacija koje razgovaramo sa drugim nacionalnim parlamentima. Jer naravno kada vam dođu kolege iz Malte i kažu ispod ovog ne idemo, kada vam dođu kolege iz Mađarske i kažu ispod ovog ne idemo, kada vam dođu kolege iz Velike Britanije i kažu nama nikako … /Govornik govori engleski./ … ne dolazi u obzir, naravno da sve to ajmo tako da se izrazim, ispada iz igre. Nema nacionalni zdravstveni sustavi da idu u ovaj ugovor, nema da vam ide kvaliteta hrane u ugovor i naravno da će na kraju ugovor biti ono što će imati zajednički, najmanji zajednički nazivnik 28 država članica koje će ih morati ratificirati u svojim nacionalnim parlamentima. I to će biti TTIP na kraju i to su već najavili Britanci zbog svojih interesa koji imaju u prehrambenoj industriji, to su rekli i Nijemci zbog svojih interesa u autoindustriji ICT, itd. Države su jasno rekla ispod koje razine ne idu i Europska komisija se u konačnici toga i mora držati. Ja ću sada da ne govorim o tri stupa neću govoriti ni o brojkama tko ima kakvu korist, koliki je uvoz-izvoz, /Govornik govori engleski./ … su napravljeni, radila je Hrvatsko udruženje izvoznika je radilo jer ako se ukine carina i ako se ukinu administrativne barijere koje su sa američke strane u prosjeku nekakvih 5% plus 20% administrativnih barijera znači 25%, a sa europske strane oko 15%-ak kada se izračuna prosječna carina i administrativne barijere u obliku različitih tarifa onda vi možete vidjeti na sadašnjem hrvatskom izvozu i američkom uvozu kolika je vrijednost toga. to je to. To se napravilo jer to se zna da neće biti carine i neće biti tih tarifa i te brojke vam variraju od 100 milijuna kuna do 500 milijuna kuna na hrvatski izvoz i 60 milijuna do 250 milijuna kuna na američki uvoz, kako je radilo udruženje naših izvoznika. Ali da malo neke strahove sada dohvatimo se u zadnjih pet minuta iz razloga što je ovaj pregovor work in progress, pregovara se. 10.krug će biti za dva tjedna i mi ćemo vjerojatno još nekoliko krugova morati proć prije nego što će u konačnici procjena učinka se moć početi kvalitetno raditi. I to je poanta zašto interpelacija ima jedan omanji problem, za 30 dana će završiti 10.krug pregovora i imat ćemo približno iste informacije koje imamo i sada. Dakle poanta je u tome da trebamo pričekati još par krugova pregovora da počnemo raditi Studiju procjene učinka, par krugova u smislu da vidimo kada se uđe u regulatornu suradnju u sljedećih par krugova što će se dogoditi i što će biti u konačnici ispregovarano. Odakle informacija na kraju krajeva? Prvo se komisija je zaista otvorila što više može ali u razgovorima sa drugim nacionalnim parlamentima izmjenjuju se informacije, ima ih dosta. I zato je vrlo bitno dohvatiti se par tema, A) GMO, koji godinama, mislim godinama, ispričavam se, godinu dana se vrtio kao priča. Europska pravila vrijede. A europska pravila su takva da omogućavaju Republici Hrvatskoj da kaže Croatia je GMO free country, točka. Američkoj strani to nije drago, izrazila je već negodovanje zbog toga što jug Europe će ostati GMO free. Ali će ostati. Idemo dalje, prehrambena industrija. Da, nama ne odgovara pitanje klorirane piletine, niti hormonizirane govedine. Njima ne odgovara oparena piletina jer oni kažu, gledajte naš klor uništi sve bakterije a vaša piletina dođe sa salmonelom. O.K. off the table. Što neće biti dogovora neće biti na stolu. Ajmo dalje, ono što je predsjednik Europske komisije jasno rekao i države članice podržale, data protection, pogotovo nakon afere Snowden, nije stvar pregovora. Dapače opet ću ponoviti ovaj petak pričamo o digital single marketu. Dođite jer digitalno tržište koje Europa stvara imati će tzv. cloud Europe i big data analytic Europe. Europa želi i hardverski i softverski se odvojiti od Sjedinjenih Američkih Država. Ni to kolegama u Americi nije drago. Ali to je naše pravo da tako radimo jer nemamo povjerenja u ono što se događa pogotovo famozni safe harboring u kojem naši podaci odu preko atlantika, obrade se, jer je to zakonito tamo, vrate u Europu i tu se koriste u komercijalne svrhe. Dakle to je nešto što za nas ne dolazi u obzir kao ni GMO, kao ni bilo kakva loša hrana. To su naprosto određeni strahovi o kojima treba otvoreno govoriti. I još jedan u zadnjih, evo par minuta famozni investor to state dispute settlement, znači odnos investitora i država. Da, kao što znate od one prve priče danas čekamo da vidimo i rezolucije Europskog parlamenta koji će vjerojatno biti već ovaj mjesec. I da, čekamo da vidimo i famozni amandman 115. i već sada se promijenio stav. Komisija je već izašla sa novim prijedlogom i u ovom trenutku imamo dva, dva prijedloga kako riješiti tu priču. Jedan prijedlog kaže, idemo prvo sa ad hoc arbitražom dok ne postavimo stalni sud nezavisnih eksperata koji se, čuva ih se od sukoba interesa. I drugi prijedlog koji kaže ne, uspostaviti ćemo nezavisni sud ali do tada će suditi nacionalno zakonodavstvo. To su prijedlozi sada, daleko od onog prvog prijedloga o kojem se pričalo. I zato on što ja podržavam danas u interpelaciji da pričamo i na plenarnoj sjednici. Ono što je SDP obećao na sjednici Odbora za europske poslove da ćemo nastaviti saslušanja sa kolegom Klisovićem koji predstavlja Republiku Hrvatsku u pododboru za trgovinu unutar Odbora za vanjsku politiku. I on predstavlja nas u tim pregovorima i dolazi nam redovito u Sabor i obavještava Sabor. Jednako tako raspraviti ćemo i o studiji procjene učinka i raspraviti ćemo o samom ugovoru kada ćemo ga ići ratificirati. Ja se zahvaljujem, neću više dužiti nego ću vas sve pozvati da kada raspravljamo o inicijativama koje Europska unija šalje u države članice a da pri tome horizontalno su povezane ili mogu biti povezane sa ovim ugovorom da svi vi koji ste zainteresirani sudjelujete. Još jedanput, u petak je prva sljedeća vezana uz digitalno tržište Europske unije. I ja vam se svim zahvaljujem.

Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, gospodine zamjeniče ministra sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Slušajući kolegu Mondekara rekao bih da mi je malo pao kamen sa srca. Naime, nisam ja nikakav protivnik dakle ovog sporazuma TTIP ili TTIP, kako god hoćete, kako se naziva, nego li sam za čiste račune i čist odnos Republike Hrvatske, suverene države, članice Europske unije koja bi trebala ili koja bi svojim, u svom pregovaračkom procesu u svezi provođenja ovoga sporazuma zauzeti i jasan i glasan svoj stav da se čuje. A s obzirom da smo evo imali priliku od kolege Mondekara i neke stvari i čuti kako su se odvijale u tih 9 krugova pregovora a da su, da je vrlo malo informacija curilo pogotovo u javnost ili u širu javno, te da su dio, odnosno da je taj sporazum bio obavijen, i po medijima se naravno provlačilo velom tajne, tajnosti pregovora, tajnosti dogovora, te da su stalno dolazile informacije a evo i sam gospodin Mondekar kao predsjednik Odbora za europske poslove je priznao da se već godinu dana povlači pitanje GMO-a, te hormonski da kažem uzgajane govedine te klorirane piletine itd.. Dakle godinu dana se i ne znam u koliko krugova provlaćila ova tematika. Jasno da je hrvatska javnost bila uznemirena sa time. I ne treba ni zamjeriti što je bila uznemirena s time. Nadalje, kako se naziva odnos investitora i države je također nešto što zabrinjava sve u Hrvatskoj a naravno trebalo bi zabrinuti i Hrvatsku državu jer se radi o prijedlogu, o prijedlogu ne kažem o zaključku, da se radi o arbitraži izvan države, izvan i da način na koji se formira taj sud od tri člana kako je netko već prije govorio može i s obzirom na iskustva koja postoje kod tužbi pojedinih korporacija ili investitora kako netko to lijepo naziva prema državama koje sada, bio je primjer Ekvadora koji je platio 2 milijarde dolara kazne zato što je neka naftna tvrtka dobila parnicu protiv Ekvadorske države, Republike Ekvador. Nadalje, postoje druge tužbe. Evo Egipat je tužen zato što je donio Zakon o povećanju minimalne plaće pa onda kompanije koje rade u Egiptu zapravo imaju povećane troškove. Zbog povećane minimalne, ne opće plaće ili prosječne plaće nego minimalne plaće. I ima niz drugih, Phillip Morris je tužio Urugvaj i Australiju zbog donošenja zakona protiv pušenja. Dakle suverena država donese zakon protiv pušenja, a onda te tuži duhanska industrija valjda za smanjenje dobiti, ako je došlo do smanjenja stope incidencije pušača i pušenja u toj državi. I kažem da sad ne nabrajam druge sporove koji su nastali između investitora i između korporacija velikih i država. Da ne govorimo o firmi, ajd sad reći ću ime, mislim kad smo već tu i razgovaramo oko obitelji, a i nema nas više, dakle o firmo Monsanto koja je zagovaratelj i veliki proizvođač GMO sjemena i GMO hrane u svijetu. I onda podatak o tome da američka strana traži da se ne deklarira ono što je GMO, dakle da ne piše a sada u našem zakonodavstvu je to propisano, dakle u hrvatskom zakonodavstvu, onda to naravno uznemirava hrvatsku javnost. I zato je i ova interpelacija nastala da vidimo, kako reče sam kolega Lesar, što je to Hrvatska Vlada u pregovorima u tih 9 krugova učinila kako bi zaštitila i kako bismo kako bismo mi vidjeli na koji način funkcionira naša pregovaračka delegacija, pozicija u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji, kako bi znali kako će izgledat na kraju taj TTIP, što ćemo mi od tog TTIP. Meni je drago čuti da će biti i povećana ulaganja, investicije, iako kako kažu kod nas postoji antipoduzetnička ili antiinvesticijska klima, tako da se bojim da mi puno od toga nećemo profitirati s obzirom na investicije koje baš nam i ne dolaze u nekoj većoj mjeri. Naravno da je dobro što se ukidaju carinske barijere između Amerike i Europske unije, tu postoji određena diskordinacija u visini carinskih stopa ili ne znam ni ja čega sve ne ili proizvoda koji ulaze i izlaze na jedno i na drugo tržište i da hrvatski proizvod koji za mene i dalje tvrdim, bez obzira tko god što mislio da ima izvrsnu kvalitetu, u usporedbi sa onim koje se uvozi, poglavito poljoprivrednih prehrambeni industrija, pa i sireva i vina i maslina i svega drugoga što Hrvatska može i zna proizvesti i ja sam uvjeren da će ta hrana sasvim sigurno naći kupce i na američkom tržištu, a ne samo europskom. Kada govorimo o povećanom izvozu koji je eto zadesio Hrvatsku ulaskom, pa naravno da je zadesio ako su ukinute carinske barijere između Hrvatske i Europske unije. Hrvatska je članica i zbog toga što imamo smanjenu smanjenu carinu na naše proizvode imamo i povećanje izvoza. Uvjeren sam, možda neće biti u tolikoj mjeri s obzirom da je Amerika podaleko, da ćemo mi još da kažem možda udvostručiti izvoz Hrvatska. Dakle kada govorimo o tržištu SAD-a, ovo nam je bliže europsko tržište pa je lakše i robu isporučiti iako danas moderna sredstva transporta mogu sve isporučiti. I onda ova … digitalizacija o kojoj je govorio također kolega Mondekar, u njoj se u Europskom parlamentu govorilo prije već 2-3 godine i evo došlo je na red da se i to sprovede u Hrvatskoj. Tematska sjednica kako kažu da je u petak, ali to je dobro pitanje samo koliko će na kraju, a to će biti valjda i predmet rasprave, ostati osobnosti, ostati od onoga da ne budemo članovi Big brothera u svemu tome ili ćemo svi globalno na svijetu biti u jednom Big brother klubu pa će pa će se onda znati sve o svakome i kolika će bit mogućnost zaštite privatnih podataka i privatnosti uopće u tome svemu. Dakle naravno da sam za interpelaciju i da želimo kao saborski zastupnici doznati ono što je kolega Lesar apostrofirao, kako se Hrvatska Vlada dakle bori, ponaša u tim pregovorima i kako s obzirom na stavove hrvatskog naroda kako s tim pregovorima štiti i hrvatske interese i to je legalno pravo na zastupnike, zato je ova interpelacija danas na djelu. A bilo bi dobro možda da je negdje nakon petog ili šestog kruga možda Hrvatska Vlada izvijestila Hrvatski sabor o tome. Inače ovako putem medija kada ljudi čitaju te medije, napise i sve skupa, dođemo do dezinformacije, ljudi postaju dezinformirani pa da ne kažem i ja, ali i mnogi, a naravno i građanstvo u Republici Hrvatskoj. O drugim sadržajima možda i nije predmet ove interpelacije, iako ne možemo se ne dotaknuti svega onoga što je procurilo da taj sporazum donosi TTIP. Međutim, ono što je bitno a to sam rekao je dakle arbitraža i pitanje odnosa prema nacionalnom pravosuđu. drugo, GMO za koje sigurno vjerujem da nema niti u jednom klubu ovdje, ni u SDP-u ni HNS-u, ni HDZ-u, dakle nema ni jednog zastupnika koji želi da Hrvatsku preplave GMO proizvodi. Dakle, o tome, to je ono što je najviše i ono što je još vrlo važno, a to je da se liberalizacija u Zakonu o radu i u Zakonu o zaštiti okoliša kojim bi poništili one da kažem i tradicije i dosege koje smo postigli teškom teškom mukom. Zakon o radu znamo koliko smo ovdje raspravljali šta je sve traženo, kako smo se da kažem ipak uspjeli nekako dogovoriti da imamo nekakav Zakon o radu koji, ni, nisu zadovoljni ni poslodavci ali bome niti jednog trenutka ni radnici u RH. A Zakon o zaštiti okoliša je ono što je također bitno jer želimo ono kako se kaže Lijepa naša Hrvatska sa onom pjesmicom koju pjevaju naša djeca, da ona ostane i dalje takva, a ne da bude podložna interesima privatnim interesima i kapitalu koji bi onda zapravo sasvim sigurno promijenio sliku te Hrvatske. Eto to nam je cilj. Zato ovdje i raspravljamo, zato smo ovdje da evo i ovu interpelaciju kažem podržimo i da da zamolimo ili da, ne možemo reći da naredimo gospodinu Klisoviću koji je glavni pregovarač tamo, da ako može ikako ono što je čuo danas, a zahvaljujem vam zato što ste došli i ovako bili uporni u u slušanju svih naših ovih komentara i rasprava, da koliko možete što više ostvarite svega ovoga što mi želimo, dobronamjerno. Ne da, nismo mi nikakvi zločesta oporba, niti smo nekakvi ne znam ni ja neprijatelji nikoga. Evo hvala vam lijepo. U ime kluba DC-a, Novog vala, Narodne stranke reformista kolega Petar Baranović. Hvala lijepa gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče sa suradnicima, poštovane mnogobrojne dame i gospodo večeras u 10 manje 5 šta bi rekli mi Šibenčani. Raspravljamo o možda jednoj od najvažnijih tema u ovom mandatu Sabora, ne raspravljamo o benignoj stvari. Dovoljno smo politički pismeni svi mi koji smo došli kroz demokratske izbore u ovu sabornicu da shvaćamo da je ovaj sporazum koji je predmet između ostalog ove interpelacije, odnosno indirektno zapravo jedan potpuno novi životni okvir za buduću generaciju građana Europske unije prvenstveno. Dovoljno smo politički pismeni i iskusni da znamo pravu narav ovog sporazuma, pa bih o tome rekla svega kratko nekoliko rečenica da bi obrazložija naš stav vezano za ovu interpelaciju. Znate priču o benignosti i avangardnosti politike i demokracije SAD-a sam ja popija kad sam ima 15 godina. Danas mi tu priču ne može nitko prodat. Ovaj sporazum je zapravo okvir za stvaranje potpuno novog odnosa građana EU prema i otvaranja zapravo društva EU prema SAD i njihovim interesima i on je iznimno važan. Otud i konspirativnost, tajnost pregovora, suptilnost. Ja doduše moram potvrditi neke navode kolege Mondekara koji je kazao da je njegov odbor matični odbor raspravljao u više navrata o ovome na jednoj od zadnjih konferencija sam i osobno govorija baš na temu GMO-a. Ali je činjenica da je odnos visoke hrvatske politike prema ovom pitanju takav da mi o ovome raspravljamo večeras u 10 sati, a toliko smo jutarnjih termina potrošili bit ću brutalno iskren pa možda čak i politički nepristrojan, na budalaštine. Da je ovu temu trebalo uvažena gospođo potpredsjednice Sabora staviti u primjereno vrime kad je ova sabornica puna, kad u ovoj sabornici sjede i ljudi koji su svojim profesionalnim nišama stručnjaci raznih profila pa mogu vrlo detaljno sagledati ovaj kompleksni materijal, odnosno prokomentirati aspekte TTIP-a. Da je to trebalo biti u primjerenom terminu da i civilno društvo može to na jedan primjeren način pratiti hrvatsko novinstvo jer ne radi se o jednostavnoj stvari. Ova interpelacija ima obrazloženje koje počinje, činjenica jest da je Vlada RH dala podršku sklapanju TTIP-a bez da je prethodno izradila studiju utjecaja TTIP-a na domaće gospodarstvo i društvene odnose u cjelini. Znate, tamo u mom kraju diže jedna firma 7 vjetro elektrana, mislim da je to baš kraj odakle je …/Govornik ministrice, pa onda ima potrebu izraditi čitav niz studija, studija između ostalog ona ključna je studija utjecaju na okoliš, 7 vjetro generatora koji će po nekim statističkim podacima ubiti 10 vrabaca godišnje pa se radi studija. A mi raspravljamo večeras o dokumentu koji će imat iznimno jak utjecaj u kreiranju sudbine hrvatskog gospodarstva, hrvatskog obrazovanja, u budućnosti hrvatskog javnog zdravstva, hrvatske poljoprivrede, a da apsolutno nitko nije napravija projekcije šta će se desiti u zemlji koja ima deficit u proizvodnji hrane i koja nije samodostatna u proizvodnji hrane u razini od milijardu i po do dvi milijarde američkih dolara godišnje. Šta će se desiti sa proizvođačima kukuruza u Hrvatskoj kad se liberalizira potpuno i ukine bilo kakva zapreka da američki kukuruz dolazi na tržište u Hrvatsku, da američka soja dolazi na tržište u Hrvatsku. Tko je taj koji će iskontrolirati da li je to GMO free ili klasično sjeme ili je GMO sjeme? Tko je taj, koji su to mehanizmi? Dajte me uvjerite. Nema ih! Nema ih! Imamo poljoprivredu u kolapsu koja bi s obzirom na strukturu hrvatskog gospodarstva u kontekstu zapošljavanja i samoodrživosti gospodarske RH trebala proći kroz reformu i proces oporavka. Mi večeras imamo raspravu o radu Vlade vezan uz dokument koji iz korijena mijenja još detaljnije, još korjenitije poziciju hrvatskih poljoprivrednika na slobodnom tržištu. Imamo li ikakvu projekciju što to znači za te ljude koje je neodgovornost hrvatske politike već dosad satrala i bacila na koljena? Apsolutno nemamo. Je li to dopustivo? Ne.

Potpuno točno! Imamo situaciju da se generalno pred ovaj Sabor sve bitne stvari stavljaju kad je komedija finita. Potpuno politički realno, svjesno mogu reći da je naš manevarski prostor i naš utjecaj i važnost u kreiranju odnosa između Bruxellesa kao centra upravljanja EU i SAD-a minoran. Bez obzira na trud i doprinos koji su dali naši europarlamentarci, ne dovodim to u pitanje, bez obzira na trud i doprinos koji su predstavnici Ministarstva vanjskih poslova o ovom pitanju dali ali bi bilo dobro i bilo bi politički odgovorno da se o ovome detaljnije i iscrpnije raspravljalo u normalnim terminima Hrvatskog sabora, da se intenzivnije i u nekim drugim odborima raspravljalo o svim aspektima ovog dokumenta po hrvatsko gospodarstvo …/Govornik se ne razumije./… poljoprivreda, ostatak gospodarstva, energetika što god. Da bi u dozvoljenom manevru nacionalne politike mogli kondicionirati sektore za ono što će biti realne konzekvence primjene ovoga sporazuma kad bude gotov. Neke se stvari pripremaju unaprijed. Brod se za ribarenje sprema kad je ružno vrijeme, par dana prije. Da vam se ne desi feler kad ste na moru i kad je stvar već gotova. Radim jednu paralelu da bi me oni malobrojni odgovorni zastupnici koji večeras pošteno zarađuju svoju plaću zajedno s predstavnicima izvršne vlasti u ovom neprimjerenom terminu za ovakvu temu shvatili. Danas imamo na dnevnom redu 4 interpelacije. 2 se odnose na vrlo osjetljivu gospodarsku djelatnost protiv koje mi u Narodnoj stranci reformista i u klubu sa DC-om i Novim valom nismo protiv ali tražimo ozbiljan pristup pa je to dobilo jutarnji termin, onda je došla ova još ozbiljnija tema. Ovo je ozbiljnije od bušenja Jadrana. Pa o tome raspravljamo u 22,00 a o potrebi reforme javne uprave ćemo raspravljati vrlo vjerojatno kad kolega Lesar odradi završnu riječ negdje u 22,20 u zemlji u kojoj je javna uprava glavna Ahilova peta sustava i u kojoj javna uprava je jedan od najvećih konzumenata, a ne producenata. I nakon 20 godina plakanja da nam javna uprava ne treba raspravljat ćemo u Hrvatskom saboru u 22,20 sati nas, sad nas je 8, dok dođe to na dnevni red bit će nas 5. Da ne duljim ovo je večer još jedne sramote za hrvatsku politiku i neodgovornosti u pristupu ozbiljnim temama klub Narodne stranke reformista, DC-a i Novog vala će poimajući ozbiljnost TTIP-a a i opravdanost sugestija i zaključaka koji su u ovoj interpelaciji podržati interpelaciju zastupnika Lesara. Hvala na pažnji. **Zgrebec, Dragica Želim se zahvaliti svima koji su potpisali interpelaciju, svima koji su sudjelovali u raspravi, zamjeniku ministra sa suradnicima koji pristojno prati raspravu cijelo vrijeme i gostima na galeriji kojih je skoro koliko i nas zastupnika u dvorani jer oni isto takav interes imaju da prate. Samo 4 komentara. Neki u svojoj raspravi su rekli da ne vide vezu TTIP-a i suverenosti država, odnosno nacionalnih politika. Ja nisam okulist pa im tu puno ne mogu pomoći i zato ih samo mogu uputiti na ono poglavlje područja TTIP-a koje se zove regulatorna suradnja. Možda će otkriti o čemu se radi. Podnositelji su bili proglašeni da šire defetizam. Ne, ne, jesu pošli od opreza i ničeg drugog. I želje da naš oprez čuju i oni koji odlučuju, a mimo Sabora, i da shvate da ima onih koji žele znati više. Da je komunikacija s građanima potrebna ali i mogućnost da oni iznose svoje stavove, dakle ne da građani samo slušaju nego da se i sasluša građane valjda više nikome nije sporno u u Hrvatskoj. A to su upravo i naši prijedlozi zaključka. Opredjeljivanje za ili protiv TTIP-a, ja nemam nijedan argument u ovom trenutku biti za ili protiv jer ne znam njegov sadržaj i posljedice. Zato smo rekli studija, studija će odgovoriti na to jel' koristan ili ne, ako bude rađena savjesno i pošteno. Izbacivati 545 eura profita po obitelji je čisti populizam. Na temelju čega je to izračunao? Molim vas, pa nemojmo to raditi. Vlada veli nema studiju, tek ćemo je sad napraviti i već je netko izračunao profit po obitelji nakon TTIP-a. To je populizam, opasan populizam i demagogija. I moram vam reći da sa velikim djelom rasprave kolege Mondekara se slažem. Imao sam malo rezervu prema vašoj raspravi prije nego što ste počeli i dobro je da ste naveli primjere nekih delegacija s kim ste razgovarali iz nekih država koji su rekli ispod ovoga mi ne idemo. Vidite mi bi htjeli znati što je Hrvatska rekla ispod čega ne ide? I to je točka jedan naših zaključaka da Vlada kaže Hrvatska ispod ovoga ne ide. Mene nije briga ispod čega Malta ne ide, i je li Velika Britanija ili Poljska, ja želim znati ispod čega Hrvatska ne ide. To piše u točki jedan zaključka, to želimo konačno čuti. Što smo dosad rekli i što danas tvrdimo ispod čega ne idemo. Jel to svetogrđe to tražiti i raspravljati o tome u Saboru? Drugo, išle su neistine, točno, upravo zato što nije bilo istine. Neistina se može širiti kad nema istine. To su naši zaključci. Dajte ljudima informacije na način koje neće biti obojene, frizirane i tražit pravo na apsolutnu istinu samo jedne strane. I sad na kraju znam za niz rasprava i razgovora na odboru. O kvaliteti toga udruge civilnog društva imaju svoje mišljenje, znate kad ih pozovete pa samo jedan od njih ima na kraju mogućnost reći dvije rečenice, to baš ali dobro. Ali kolega Mondekar odbor ima isti problem kao i mi koji je efekt svega toga u hrvatskoj javnosti? Jako mali. To je naš problem. I zato da je odbor na plenarnu prenio, kompletno sastavio i prenio kompletno izvješće o devet krugova. Ne trebamo čekati deseti i interpelacije ne bi bilo. Napravite vi to, ako Vlada neće napravite vi to i na taj način omogućite raspravi i u mogućem sadržaju tog tipa. To je suština slijedećega, i na kraju odbor nije Sabor. Ja znam Zakon o suradnji Vlade i Sabora na europskim poslovima, ali mi smatramo da TTIP nije u kategoriji europskih poslova i da Sabor plenarno o tome ima pravo raspravljati i odlučivati. Tu se samo malo razlikujemo, ništa drugo. Ne željeti nikoga ni uvrijediti, ni povrijediti. To je točka pet zaključka. I vi ste svojom raspravom dali dosta potpore onim strahovima, prohtjevima i zahtjevima koje smo mi u interpelaciji zatražili ako u petak svi imamo taj isti cilj da otklonimo mogućnosti ne sporazuma, da otklonimo mogućnosti širenja laži, da građane ne pridobivamo ucjenama i strahovima nego istinom što je jako bitno onda smo napravili veliki posao. Kada smo obrazlagali u Hrvatskoj benefite ulaska u EU, bilo je previše spinova i PR-a a premalo informacija. Pa sada kada se neka europska pravila počnu i u Hrvatskoj provoditi i ostvarivati javljaju se nezadovoljstva i ljudi su razočarani zato jer na vrijeme nisu znali istinu. Ona je možda bila nuđena ali na način koji ljudi nisu čuli i razumjeli i prihvatili. Nemojmo to ponoviti ovaj put. Što je kolega Baranović rekao nije ovo običan trgovinski ugovor, ovaj ugovor kad bude potpisan on će živote ljudi u Hrvatskoj i cijeloj EU duboko mijenjati. A ja vas uvjeravam da amerikanizacija Europe nije dobra stvar i nije to kako što neko bezobrazno reče težnja da idemo u špilje, da se vraćamo u špilje. Opravdani strah pred nečim što nije Europa i nisu naše vrijednosti, one su za Amerikance dobre i neki uživaju u njima a da samo zbog profita petnaestak multinacionalnih kompanija uništavamo ono što dosad jesmo stvorili, cijenimo, njegujemo i ljudi prihvaćaju to nije interes građana. To me nitko neće uvjeriti da je to interes građana. Naravno da ću pozvat zastupnike i zastupnice da nas podrže u petak. Ne zato što sam naivan da će nas podržati, nego želim vjerovati i doživjeti u 12 godina da jednom svi glasaju po savjesti a ne samo po tome da izvrše zadaću koju su dobili. Eto, to bi bilo to o jakoj važnoj stvari u kojoj će vjerojatno, slažete se kolega Mondekar, sutra u medijskom izvještajima biti jako puno rečeno i da smo sad napravili veliki doprinos da širimo istinu o TTIP-u s ovom raspravom ovdje. Vidite to je naš problem, to je naša odgovornost i naša krivica što to dozvoljavamo tome smo mi krivi. Inače jako puno informacija u medijima iz Sabora kolega Lesar. Tako da ne trebamo biti baš Ingrid Antičević-Marinović replika. rade po cijelu noć i ja ne bih ovdje govorila koja je tema važnija i tako. I zašto vi smatrate da nije ozbiljno raspravljati navečer? Do kad bi mi trebali raditi do 2 sata popodne, a redovito ići na šalter gdje se isplaćuju plaće? Pa ja vjerujem da to niste mislili kad ste to rekli. I još malo, preplavit će multinacionalne, i dakle u interesu multinacionalnih američkih kompanija koje govorite o proizvodima američkim, a mene više zabrinjavaju neprovjereni kineski koji i ovako dolaze u Hrvatsku

meni uopće nije problem raditi 12, 13, i 14 sati, ali radi se o tome kada u čemu Parlament raspravlja. I nemojte mi sada reći da redoslijed točaka i termin otvaranja rasprava je slučajnost ili kuglicama lota. Nemojte me uvjeravati da vladajući ma tko oni bili, rasprave ne tempiraju kako to njima odgovara. I ako vi ne razumijete što znači važna tema kada postoji prijenos i nije bitno da mediji prenose replike i doskočice i poskočice petkaša i replikanata nego sadržaj rasprava, o tome sam govorio, a ne o tome da mi se ne radi u Saboru, bar to meni ne možete reći.